Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na 1. čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Izvolite. **Majdak, Tugomir** Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice, ovom prigodom čestitam Međunarodni dan žena i sve najbolje povodom istog, poštovani saborski zastupnici. Donošenje Izmjena i dopuna Zakona o lovstvu nužno je zbog usklađivanja sa pravnim propisima EU, odnosno Direktivom 2009/147 Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju divljih ptica. Trenutno važećim Zakonom o lovstvu nije decidirano prenesena odredba navedene Direktive o očuvanju divljih ptica stoga je Europska komisija dana 3. ožujka 2015. godine putem EU pilot sustava obavijestila RH da da je procijenila kvalitetu prijenosa direktive u pravni poredak RH osobito vezano uz Zakon o zaštiti prirode i Zakon o lovstvu. Po zatvaranju EU pilota predmeta br. 7372/15NV1 na vlastitu inicijativu Europska komisija je otvorila postupak povrede prava EU br. 2016/2017 kako bi se izbjegli daljnji postupci oko provedbe prava EU, RH je dužna što hitnije uskladiti propis Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju divljih ptica što ovim zakonom i činimo na način da propisuje zabranu lova, pernate divljači tijekom podizanja mladunčadi ili različitih stadija razmnožavanja i zabrana lova migracijskih vrsta tijekom razdoblja razmnožavanja ili tijekom njihovog povratka u područje gdje podižu mladunčad. Također, odlukom Ustavnog suda RH od 3. lipnja 2016. godine sa danom 15. prosinca 2016. ukinuti su stavci 3. i 4. članka 82 Zakona o lovstvu te se ukazala potreba usklađivanja važećeg zakona u dijelu gdje je propisana šteta koju divljač može nanijeti ljudima ili imovini na zemljištima na kojima se prostire lovište. A to se poglavito odnosi na štete na poljoprivrednim usjevima koje se isplaćuju i korisnicima zemljišta, ali također i štete u prometu. Prekršajne odredbe vezane uz izmjenu i dopunu ovog zakona također se usklađuju, te zaključno donošenje ovog zakona je od značenja za zaštitu i očuvanje ptica posebice migratornih vrsta, te nedvojbeno propisuje odštetnu odgovornost za štete od divljači, bilo da se radi o divljači koja stalno živi ili povremeno boravi u lovištu. Hvala. Zastupnik Branimir Bunjac javio se za repliku. **Bunjac, uvaženi državni tajniče. Kako komentirate navod primljen tijekom javne rasprave u vezi ovog zakona da je neovisna studija izrađena 2010. u sklopu projekta zaštite jadranskog seobenog puta ptica od Slovenije do Albanije jasno pokazalo da je lovna praksa u Hrvatskoj na sramotno niskoj razini s prosječnom ocjenom 2,18 od ukupno 5 mogućih ocjena. Negativnu ocjenu hrvatsko lovstvo zadobilo je zbog nepostojećeg sustava kontrole ulova osobito ptica, omogućavanje lova za vrijeme reproduktivne sezone, negativnog utjecaja na ugrožene vrste ptica, opće priznatog i široko rasprostranjenog krivolova. U ovoj studiji najnovijoj u 2016. godini spominje se da se u Hrvatskoj godišnje ilegalno ubije između 166 i 855 tisuća jedinki divljih vrsta ptica od kojih najveći broj čine strogo zaštićene vrste. Između ostaloga u ovomu navodu navodi se da krivolov u Hrvatskoj danas premašuje tradicionalno hvatanje ptica pjevica za potrebe ishrana i uzgoja, a delta Neretve jedino ramsarsko područje u Hrvatskoj u kojoj je lov na ptice močvarice nije zabranjeno danas je međunarodni sinonim za krivolov i lovokrađu. Za ovako katastrofalno stanje provedbe lovstva u Hrvatskoj izravnu odgovornost snosi Uprava za lovstvo resornog Ministarstva poljoprivrede, Hrvatski lovački savez, Hrvatske šume, lovačka društva i hrvatski lovci. Hvala lijepa. Zastupnik Vlaović također se javio za repliku. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče evo pozdravljam naravno donošenje Zakona o lovstvu jer svi lovci u Hrvatskoj su zainteresirani da ovo područje bude kvalitetno uređeno, da pomognemo lovcima da se i dalje bave uzgojem i čuvanjem prirode i uzgojem divljači, naravno zaštiti ptica pogotovo zaštićenih vrsta u RH. Međutim, lovac bez puške nije lovac. On je samo onda uživalac u prirodi i evo postavljam pitanje vama ako možete odgovoriti. Nedavno smo imali raspravu o Zakonu o oružju, gdje je većina lovaca sa terena izrazila nezadovoljstvo kad već usklađujemo zakone sa europskim direktivama i europskom praksom da li postoji mogućnost da se valjanost zdravstvene iskaznice, odnosno uvjerenja da je sposoban za nošenje i držanje oružja. Imao je isti tretman kao i u susjednim državama, kao i u Europi jer činjenica je da je predviđeno u zakonu pet godina. Mi na taj način naših preko 70 000 lovaca tjeramo svakih pet godina na zdravstveni pregled. To košta od 500 do 1000 kuna i to je udar na njihov kućni budžet, a primjerice neke europske države čak i ne traže takvo liječničko uvjerenje. U nekim državama je 10 godina. Naš je prijedlog išao u pravcu da to bude i u Hrvatskoj 10 godina. Da li ste imali kontakte sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u čijoj je to nadležnosti i u kom pravcu se može očekivati rješenje jer to lovci od vas očekuju. Hvala. Zastupnik Davor Romić, predsjednik Odbora za poljoprivredu.

svim saborskim zastupnicama, svim ženama u RH, svim ženama diljem svijeta zaželim sretan Međunarodni dan žena. Isto tako želim reći da će ova kuća i danas u 13,30 imati raspravu o ženama u ruralnom prostoru baš na ovaj dan, baš u ovom trenutku. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravio je na 9. sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 9. veljače 2017. godine. Odbor za poljoprivredu je sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskog sabora proveo raspravu o navedenom prijedlogu zakona kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje iznio je kao i danas državni tajnik Ministarstva poljoprivrede istaknuvši kako se prijedlogom zakona Direktive 92/43 EEZ i 2009/147 EZ prenose u pravni poredak Republike Hrvatske te se sukladno preporukama Europske komisije proširuje razdoblje zabrane lova pernate divljači u svim stadijima razmnožavanja, podizanja mladunčadi ili tijekom različitih stadija razmnožavanja ili tijekom njihova povratka u područja gdje podižu mladunčad. nedvojbeno se prepisuje odštetna odgovornost lovo ovlaštenika za štete od divljači u skladu sa odlukom Ustavnog suda od 3. lipnja 2016. godine i usklađivanja odredbi članka 83. Zakona o lovstvu. Prijedlogom zakona mijenjaju se i prekršajne odredbe sukladno predloženom proširenju razdoblja zabrane lova. U raspravi su članovi odbora upozorili kako su Pravilnikom o lovstvu jasno propisana razdoblja zabrane lova koja se predlažu prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, a predstavnik predlagatelja pojasnio je kako je Europska komisija upozorila na potrebe direktnog prenošenja Direktive 2009. 147. EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pravni poredak Republike Hrvatske što zahtijeva predložene izmjene i dopune Zakona o lovstvu. U raspravi je ukazano na potrebu sveobuhvatnih izmjena Zakona o lovstvu kojima bi se zakonski regulirali problemi nadoknade štete, osnažio rad lovačkih udruga, regulirale eventualne zlouporabe u korištenju koncesija na lovištima i pojednostavile procedure zbrinjavanja predatora u naseljenim područjima. Predstavnik predlagatelja, najavio je upućivanje u proceduru donošenje sveobuhvatnih izmjena Zakona o lovstvu u drugom kvartalu 2017. godine za što su poduzete sve adekvatne mjere u čemu bi se svi ovi prijedlozi o kojima smo govorili uvrstili uvrstili u novi Zakon o lovstvu koji bi trebao doći u ovaj Sabor. Nakon provedene rasprava odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak, prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e koji su se prijavili za sudjelovanje u raspravi govorit će zastupnik Branimir Bunjac.

Vjerujem da ste i vi kao i ja zadnjih dana zatrpani upitima građana, zašto ne raspravljamo o temama kao što su DORH, Ovršni zakon, stanje u pravosuđu, FINA, HRT, HNB, INA, HEP, mirovinski sustav, minimalna plaća, PDV, stanje u MUP-u, lokalni izbori, borba protiv droge. Sve su to teme koje se nalaze na dnevnom redu Hrvatskoga sabora, neke još od konstituirajuće sjednice 14. listopada, ali o njima nikako da započne rasprava, iako su to teme koje su od krucijalne važnosti za opstanak našega društva u dubokoj gospodarskoj i moralnoj krizi. Mi o tim temama ne raspravljamo iz razloga jer svaki petak prije glasanja, predsjednik Sabora ili njegov potpredsjednik nadopune dnevni red sa europskim direktivama i uredbama koje imaju prednost pred svim ovim temama koje sam ja sada nabrojao. Zastupnik Bunjac, ja bih vas molio da se držite teme. Danas je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu i ja bih molio gospodina Bunjac ukoliko imate problema s ovim, imate mogućnost stanke i neke druge vrste obraćanja. Nemojte koristiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu za neke svoje teme. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Ovo nisu moje teme, ja vjerujem da 90% slušatelja moga govora zna da su to i njihove teme. A ja želim reći dakle da je nama danas nametnuta o europskoj direktivi i ova tema Zakona o lovstvu i ja želim hrvatskim građanima reći o čemu ćemo mi danas raspravljati. Znači ovo je bio samo uvod od 90 sekundi za zakon koji ja sada imam u rukama. Evo pročitat ću da znamo o čemu raspravljamo. „Zabranjeno je loviti i uznemiravati ženku dlakave divljači kada je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad, te pernatu divljač koja sjedi na jajima i dok hrani mladunčad za vrijeme hibernacije, uništavanja i prisvajanje mladunčadi te uništavanje i oštećivanje legla, gnijezda i jaja divljači“. Znači zabranjeno je uništavati jaja u gnijezdu, ali u stavku 2. istog zakona, dozvoljeno je uništavati jaja u gnijezdu pod sljedećim iznimkama. „Iznimka od stavka 1. ovog članka lovo ovlaštenik može dopustiti za potrebe znanosti, nastave, lovne obuke ptica grabljivica, zooloških vrtova, muzeja, te sokolarskih i kinoloških priredbi uz prethodno dopuštenje ministarstva u granicama tih potreba lov divljači i njihove mladunčadi u vrijeme kada je lov zabranjen oštećivanje legla i gnijezda te sakupljanje jaja“. Evo zoološki vrtovi smiju krst jaja, jel mu je to dozvoljeno, ali uz prethodnu potvrdu ministarstva, tako da Ministarstvo poljoprivrede umjesto da riješi pitanje praznih sela ili recimo da riješi pitanje gospodarskoga pojasa ili da možda zaštiti domaću proizvodnju pred uvozom, ono će pisati potvrde zoološkim vrtovima da slobodno ukradu pet prepeličjih jaja ili za kinološku izložbu. Evo grandiozno. Ovaj zakon danas kao što vidite promijenit će hrvatsku povijest.

koja mora biti po hitnomu postupku, da li je ovo tema koja predstavlja prioritet u hrvatskom zakonodavstvu u hrvatskom političkom životu ili smo možda ipak trebali neku drugu temu staviti za prvu točku današnjeg dnevnog reda? Ovaj zakon predstavlja klasični primjer onoga što nazivamo eu birokracija. Raspravljamo o temama koje neće bitno utjecati na sudbinu Hrvatske po uputi iste one osobe recimo koja nam je prije par dana servirala priču o prihvaćanju arbitraže. I sada kada dalje gledam ovaj zakon o krađi jaja odnosno o tome mogu li zoološki vrtovi dobiti dozvolu od Ministarstva poljoprivrede, evo ja mogu recimo postaviti pitanje, vidjeli smo prije par dana da u jednoj županiji u Hrvatskoj umirovljenici žive u šumi, pod vedrim nebom, nemaju čak ni šator u koji bi se sakrili. I što sada ako taj umirovljenik ukrade tri jaja ovaj zakon to ne rješava. Hoće li šta onda, DORH će izaći pa će ga kazniti kao u nekim drugim slučajevima, recimo kao što se kažnjavaju beskućnici kaznama od 2 ili prosjaci kaznama od 3 hiljade kuna. Evo možda recimo da ministarstvo stavi amandman da umirovljenici koji žive u šumama plaćaju kaznu 5 hiljada kuna za krađu jaja. Možda bi to trebalo u ovaj zakon ugraditi. slala nam je u ovaj Sabor prošli tjedan zakone o tome koliko plina treba biti u klima uređaju, na kojim mrežnim stranicama će se objavljivati neki podaci i to nekoliko puta. Prije par godina imali smo zakone o širini kaveza za kokoši pa su kokoši proglašene ilegalnim, pa opet njihova jaja ilegalnim. Čujemo da dolazi direktiva da će se zabraniti bacanje stajskog gnoja po poljima. I dokle stižemo sa time? Trebamo li se čuditi da je ovaj Sabor degradiran? Trebamo li se čuditi da ovdje nitko ne želi sudjelovati u raspravi, da je u dvorani ponovno 20, 30 ljudi i da svi vi nakon što napustite ovu dvoranu govorite ova rasprava je krajnje dosadna? Dakle, sukladno ovoj raspravi o kojoj se u biti možda nema ništa više za reći od onoga što smo rekli u ove dvije, tri replike. Ne podcjenjujem bitne, treba doći da dnevni red ali kada je pravo vrijeme i kada se riješe neke druge stvari. Pozivam dakle da Sabor malo preokrene prioritete i da s obzirom da mi predstavljamo najvišu zakonodavnu vlast u ovoj zemlji počnemo rješavati pitanja koja su od presudne važnosti za našu budućnost. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bunjcu. Ja bih prije nego krenem sa replikama upozorio na par stvari koje su iznesene. Zastupnik Bunjac, meni je drago što ste na kraju rekli da ne podcjenjujete jer je to malo u kontradiktornosti s onim na početku izlaganja, ne podcjenjujete temu, ja se slažem da postoje bitne teme ali biste kao saborski zastupnik trebali znati proceduru i zašto se i na koji način upućuju ovakvi prijedlozi zakona u proceduru. A što se tiče ovog saziva Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor je u ovom sazivu odradio 100% više od svih saziva Hrvatskih sabora od 2007., dakle raspravljalo se. A nadam se da će sa vašim angažmanom se još više toga Što se mene tiče Živi zid može podnijeti amandman da umirovljenici nemaju pravo ili imaju pravo krasti jaja, to je vaša sloboda, ako ste vi na takav način htjeli omalovažiti rad Hrvatskog sabora, samo naprijed. Sabor je imao svoje odbore, odbori raspravljaju o temama, u trenutku kada odbori pripreme mišljenje u tom trenutku dolazi na dnevni red ovdje. I mislim da bi bilo kvalitetno upoznati sve građane RH na koji način i funkcionira Sabor a ne samo skupljati poene. Zastupnik Josip Đekić, javio se za repliku. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Bunjac, vaše kritike koje ste uputili na hitnost zapravo su uzrok vašega neznanja o lovstvu i nepoznavanja pravila koja govore o tome kako se postupa u lovu. Znači ovo što se danas u zakon stavlja je definirano pravilnikom o lovostaji. I jasno govori da lovostaja podrazumijeva sve ove definicije koje su sada nabrojene u zakonu. Znači samo se iz pravilnika o lovostaji sada definira zakonska obaveza. Mene bi više interesiralo da ste se osvrnuli na štetu o divljači, na migraciju divljači, na staništima divljači i ono što je najviše tegoba lovačkim udrugama a to su štete koje divljač prouzroči na automobilima, koju treba razgraničiti zajedno sa Hrvatskim cestama, sa Hrvatskom državom. I ako je država vlasnik životinja koje daje na upravljanje ili lovišta koje daje na upravljanje kako može biti samo lovozakupnik taj koji odgovara za štetu. To su veće teme nego ovo o čemu ste vi govorili. Zastupnik Bunjac ja bih molio u trenutku kada želite, u ovom trenutku ću dati odgovor na repliku, ispričavam se, nisam vidio ali molio bih sve zastupnike da dignu Hvala lijepa. Uvaženi kolega zastupniče, ne sporim da je vama kao lovcu ovo tema važna ali priznati ćete da su ipak važnije teme poput iseljavanja mladih, premalih plaća i mirovina, previsokih poreza, pitanja neefikasnosti pravosuđa, pitanja gladne djece u školama. Uza svo dužno poštovanje prema vašemu mišljenju, mene još ni jedan jedini birač tijekom 6 mjeseci boravka u Saboru nije nazvao da bi me pitao bilo šta o ovom pitanju. Ali svaki dan, doslovce svaki dan, ljudi me nazivaju zbog velikih problema dakle u funkcioniranju državne uprave, zbog velikih problema u pravosuđu. Evo danas sam primio dramatično pismo, povezano sa Jadranskom bankom gdje ljudi upozoravaju na stotine milijuna kuna … …/Upadica predsjednik: Zastupnik Bunjac, ispričavam se, hvala vam./… **Petrov, Božo (MOST)** Nacrtali ste situaciju. A ja ne bih volio da ova rasprava sa Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu krene u raspravu o tome koji se prijedlozi zakona i koja izvješća trebaju čitati u Saboru. Hvala.

meni nije važno. Ja sam mu samo htio odgovoriti da mi je važno, ali da su mi neke druge stvari važnije sukladno mišljenju hrvatskih birača. I ja vjerujem da hrvatski birači znaju o čemu govorim i o čemu mi danas ovdje raspravljamo. Molim vas lijepo odgovaram ne govorim u svoje vlastito ime. Ja sam medij ljudi koji su me ovdje izabrali, nisam ovdje pao s Marsa niti sam se spustio padobranom, nego imam iza sebe, dakle zaleđe, legitimitet dobiven na izborima. …/Upadica predsjednik: Zastupnik jesu oni koji predstavljaju sve one građane RH koji su njih birali. Također zastupnici u Hrvatskom saboru imaju pravila po kojim se raspravlja u Hrvatskom saboru i nema nitko pravo uključujući ni vas kršiti ta pravila. Imate mogućnost predložiti zakon, imate mogućnost stanki, imate sve druge vrste po kojima možete predstavljati sve građane. I ja se slažem sa vama. Postoje i važnije teme, ali s obzirom da je ovo danas došlo na dnevni red, s obzirom da vjerojatno postoji razlog za koji se niste potrudili uopće provjeriti zbog čega je danas tu, danas o njemu raspravljamo. Danas ne raspravljamo u ovome trenutku koje su teme bitne u RH, procedura Hrvatskog sabora i rada u sabornici je da se raspravlja o Zakonu koji je trenutno, a to je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu i molio bih sve cijenjene zastupnice i zastupnike da se drže pravila. Klub zastupnika SDP-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. Zastupnik Nenad Stazić će govoriti u ime kluba SDP-a. Poštovani predsjedniče, ovo je važan i usudio bih se reći jedan reformski zakon. Šta se sada tu mijenja? Do sad se člankom 52. štitila na primjer pernata divljač kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad. Sad se to mijenja, pa se ta pernata divljač štiti tijekom podizanja mladunčadi ili različitih stadija razmnožavanja. Ne štitimo više pernatu divljač kad sjedi na jajima. To je taj veliki reformski zahvat koji SDP podržava i za koji će To je upravo u duhu svih obećanja HDZ-a i MOST-a o velikim reformama. Evo takav je jedan zakon došao ovdje. Ali ja bih upozorio predlagatelja da njemu u zakonu fali jedno cijelo poglavlje. Vi naime ste propustili propustiti lovostaj na političku divljač, jer za političku divljač lovostaja nema. Kad god državni odvjetnik hoće odstrijeliti nekoga politički on to napravi a da nemamo čak ni sezonu lovostaja. Tako je gospođu županicu Merzel, Lovrić Merzel odstrijelio politički, držao šest mjeseci u pritvoru, …/Upadica predsjednik: Zastupnik Stazić, molio bih./… Onda je našeg, ne, ne pa ja govorim o lovostaju na političare, na zastupnike. Pa to je u duhu Zakona o lovstvu. Stazić ja vas zaista molim da me ne tjerate da dajem opomene. Razumijete jako dobro o kojem se zakonu raspravlja./… Pa ukoliko nemate što dalje konstruktivno dodati molio bih da završite sa izlaganjem./… Pa ja nastojim upozoriti da se ovim zakonom štiti na primjer pernata divljač. Ali se ne štiti Pernara. Pernara se odstrijeli kad god treba, njemu se skine imunitet zbog pisanja grafita. Štiti se krupna divljač. Pa to je dobro da se štiti. Ali zašto se onda dopušta da se našeg Sauchu zatvori 7 dana? A zašto ne i druge? Zašto ne i druge? Dakle, ja upozoravam u ime kluba SDP-a da je zakon manjkav, da vam fali cijelo jedno poglavlje i mi ćemo to nekim amandmanom ili do drugog čitanja pr9obaciti ispraviti, da se zaštitimo odstrjelom. Jer vidimo da za nas lovostaja nema. Hvala vam. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovane Hrvatice i Hrvati, kao prvo našim ženama čestitam Dan žena. Kao drugo, naš zastupnik Stazić je promašio temu, trebao je govoriti o zaštiti divljači, a ne o zaštiti Pernara jer naš kolega Pernar nije ničim ugrožen i ni od koga napose. A što se tiče zatvaranja Sauche, ja jesam za to da se pozatvaraju svi oni njemu slični koji ne znaju brojat do 500 a ne jamit 500 tisuća kunića. Sad ću završiti sa ovime pa ću se vratiti na temu da ne gubimo vrijeme na ovakve blasfemije, na ovake prekidanje jedne fine rasprave. Odgovor na repliku zastupnik Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** E pa kolega Culej ja sam pokušao govoriti i o vašoj zaštiti, tj. da se ni vama nije trebao skinuti imunitet zbog toga što ste čekićem razbijali dvojezične ploče jedan čin divljaštva … **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Stazić, evo ja ću zaista dijelit nakon ovoga i opomene i ići u daljnja kažnjava ako je potrebno jer bih vas zaista molio da se držite današnje teme. Sami ste isproducirali na početku dok nisam dao mogućnost da ću vas opomenuti, dali ste mogućnost gospodinu Culeju da vam radi toga izrazi repliku na što ste vi omogućili omogućili samome sebi da odgovarate i dalje u duhu onoga što vi želite, a ne u duhu današnje rasprave. I zato bih vas molio i vas i sve druge zastupnike da ne budem oštriji. Nisam ja predsjedniče dopustio sam sebi. Meni je Poslovnik Hrvatskog sabora dopustio da odgovorim na repliku. Ako mene kolega Culej proziva da sam ja promašio temu, ja njemu imam pravo objasniti da ja temu nisam promašio

nisam. Nek Državno odvjetništvo pričeka da njemu istekne mandat pa neka ga onda zbog vandalizma progoni. Jel pazite razbijati dvojezične natpise to je isto kao i razbijati židovske izloge u kristalnoj noći, to je potpuno isto. Ali neka se tome sudi kada Culeju istekne mandat. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Josip Đakić uputio bih repliku. Molio bih da bude u duhu ovoga što je danas tema. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa tema je lovostaja na pernatim životinjama i njihovim

Klub zastupnika HDZ-a javio se za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnik Tomislav Klarić. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kao predstavnik kluba, ali uistinu kao onaj koji se ovom problematikom o kojoj govori ovaj zakon bavi već 36 godina i dobro sam upoznat s tim iznenadio mi nivo ove rasprave i prvog, a evo i drugog kluba koji se uopće nisu dotakli ovog zakona i koji su na neki način svojim raspravama uvrijedili preko 70 tisuća koji se ovime aktivno bavi i struku koja se ovim aktivno bavi. Ako su pročitali uopće o čemu se ovdje radi, mogli su vidjeti i u samom uvodu ovog zakona što je to ustavna osnova za donošenje ovog zakona, što lovstvo i problematika lovstva znači u gospodarskom smislu, turističkom, ali i u svemu onom drugom koji je puno bitniji od svega toga, a odnosi se na očuvanje prirode biološke i ostale raznolikosti na našem području i zakon koji ovo regulira i koji se time bavi. Neprimjereno je sve ovo što smo malo prije čuli, nisam htio reagirati replikama jer gubimo vrijeme i previše pozornosti bi se tome dalo, ali ovdje bi stvarno želio govoriti o onome što uistinu donose ove izmjene zakona. One su na oko zaista benigne iako hrvatsko zakonodavstvo, ne samo u posljednjih dvadesetak godina već preko stotinu i više godina poznaje ovo što nam propisuje europska direktiva, a propisano je u onim odredbama koje se odnose na lovostaj. Isto tako imamo rješidbu Ustavnog suda zbog koje praktički i došlo također do korekcije ovog zakona, a odnosilo se na naknadu šteta od divljači unutar lovišta, dakle lovačka društva i ona koji su dobili na gospodarenje nečim što ovdje nije nitko rekao, a što je dobro od općeg interesa RH i zato je ovaj zakon vrlo bitan, netko tko gospodari i dobije koncesiju za upravljanje zakup tim lovištem, dužan je napraviti lovno-gospodarsku osnovu, dužan je na osnovu lovno-gospodarske osnove voditi strogo računa i o bonitetu i o strukturi divljači, o zdravstvenom stanju. Na kraju krajeva da se to uspješno provodi na području čitave države pokazuje i brojno stanje divljači koje je u optimalnom stanju na čitavom području. Možemo se pohvaliti sa raznolikošću čitavog tog našeg sustava. Temeljem odluke Ustavnog suda, Ustavni sud je naložio da se promijeni ovaj stavak koji se odnosio na naknadu štete počinjene počinjene od divljači koja stalno ne obitava u tom lovištu i kojim ovlaštenik lova ne gospodari. Dakle zakonodavac je primijenio ono što je Ustav propisao. Međutim ja ću iskoristiti ovu priliku da istaknem jedan problem koji će zahtijevati malo veću izmjenu zakona u smislu onog što se uistinu odnosi na štetu i naknadu štete od divljači. Hrvatska je jedna od rijetkih, ako nije jedina zemlja, gdje je živo biće prema mišljenju sudova i rješidbama sudova svrstano u opasnu stvar. O čemu se radi? Radi se o štetama koja lovačka društva lovo ovlaštenici na području čitave države plaćaju za naknadu štete prilikom naleta vozila na divljač. Sudovi su zauzeli praksu, a sukladno Zakonu o obveznim odnosima da je divljač opasna stvar. Dakle nije opasna stvar automobil, nije opasna stvar cesta, nije opasna stvar ni vozač ako je pod utjecajem alkohola ili voza prekoračenom brzinom, opasna stvar je divljač. Redovito je sudska praksa takva, a ja vam iz primjera svojeg vođenja lovačkog društva u tri mandata mogu pokazati bezbroj sudskih presuda gdje lovačko društvo u svim tim slučajevima moralo platiti naknadu štete na vozilima koje je nastalo naletom vozila na divljač. Pokušavalo se promjena zakona to prebaciti dio dogovornosti na ceste, međutim uvijek u konačnici se ponavlja ta opasna stvar i odgovornost vlasnika opasne stvari. Mislim da bi trebali primijeniti ili njemački ili neki od drugih europskih zemalja model i razmisliti, evo državni tajniče u ministarstvu, da jedna od budućih promjena zakona koja će puno značiti bude, da se prilikom ili osiguranja vozila ili obavljanja tehničkog pregleda dio troška osiguranja prebaci i za naknadu štete u naletu na divljač. činjenica je da i sa izgradnjem autocesta, da su autoceste koliko toliko ali većim dijelom i ograđene i da su tu štete puno rjeđe i naleti divljači na vozilo. Ali ako ste vidjeli a vozili ste prema mom Hrvatskom Primorju, kroz Gorski Kotar ili kroz Liku, vidjeli ste one zelene mostove čime se naša cestogradnja hvali i država kako vodi brigu o tome, upravo ti zeleni mostovi se nalaze na područjima migratornih područja područja divljači gdje divljač ne 5, 10 ni 15, nego već stotinama godina prelazi, dakle mijenja iz zimskih u ljetna staništa. I u čitavom tom vremenu prolazilo je tim putevima koje su eto ljudi zbog svojih potreba sagradili prometnice, te prometnice stavili u funkciju, one su kvalitetne, one su brze a vožnja po njima je vrlo brza i divljač ne razmišlja o tome niti misli da je to nešto gdje bi se ona trebala paziti jer ona to to područje gdje je rođeno, gdje se nastanilo smatra svojim i jednostavno ti putevi njihovi koji su presječeni zadiru u koridor tih cesta i nužno dolazi do takvih naleta vozila. Ovo je jedan apel i zaista ozbiljan apel. Ja sam siguran da su u ministarstvu, ne samo u sadašnjem sazivu Vlade već i u svih prijašnjih, dobivali čitav niz zahtjeva i od strane Hrvatskog lovačkog saveza, od strane lovačkih društava da se to regulira na potpuno drugačiji način. Osiguravajuće kuće kada lovačka društva kreću u osiguranje od naleta naknade štete, od naleta vozila. U startu su nakon prve godine osiguranja kada su vidjeli o čemu se radi u živo i kakva je sudska praksa, odmah su u startu ne udvostručili nego udeseterostručili, da ne govorim utrostručili premije osiguranja za naknadu takvih šteta. Tu imamo čitav niz spletova okolnosti koje praktički onda nanose ne samo štetu lovačkom društvu nego onda i štetu lovištu. Pojedina lovačka društva su morala isplatiti štete i preko 200, 300, čak i 400 tisuća kuna. Dakle sama ta naknada štete koju je sud dosudio je utjecala i dalje na ulaganja u lovištu. i …/Govornik se ne razumije./… koji su prije mene raspravljali to banalizirali zahtjeva silna ulaganja, silan rad, trud na samom terenu. U protivnom ne bi bilo stanje divljači ovakvo kakvo je, ne bi se mogli hvaliti sa rasprostranjenošću crnog medvjeda i ne bi ga mogli negdje s našeg područja naseljavati u francuskim Alpama ili u španjolskim ili u neke druge države gdje je u potpunosti nestao. Dakle, ulaganja u lovišta su ogromna i ona proizlaze iz obveze lovno gospodarskih osnova koje su lovačka društva bile dužne napraviti. Tamo je točno propisano koja vrsta hrane u kojim količinama se iznosi u lovište, koji lovno gospodarski objekti, tehnički, hranilice, automatske, koliko se mora površina hektara za određenu strukturu lovišta obraditi, hortikulturno, koliko se usjeva mora posaditi, koliko se mora voditi briga o dohrani tijekom zimskih mjeseci ili u vremenu kako se ovdje navodi, vremenu lovostaja, vremenu razmnožavanja sve te divljači. Dakle apel stoji, ja vjerujem da će ministarstvo uvažiti i mislim da će u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom jer iskustva imamo na pretek a ono se taloži već godinama od početka prošlog stoljeća kada su i krenulo u organizirani lov kada su čitave studije odrađene, čitavo ovo vrijeme i kada se zaista studiozno posvećuje čitavoj ovoj problematici. Činjenica je da tu imamo i problema koje će zahtijevati u narednim izmjenama zakona, to je problem alohtone divljači tipa divljači na otoku Cresu, Krku, govorim o divljim svinjama ali i tipa divljači koje su postupno se naseljavali i problemu čaglja koji se pojavljuje u Hrvatskom Primorju koji do do nedavno je bio praktički nepoznat. Tu je i problem unosa risa koji autohtono i ris sa našeg područja je praktički bio potpuno nestao. Prilikom unosa nije se vodila briga pa se na naše područje donio karpatski ris koji je puno veći, puno snažniji i može nanijeti puno i veće štete na ostalu divljač. Tako da je to jedna problematika o kojoj zaista treba voditi računa. I da previše ne dužim osvrnuti ću se, zaista se moram osvrnuti na rasprave svojih prethodnika jer su zaista bile uvredljive u onom smislu kada su govorile o banaliziranju ovog zakona i o nekakvim puno važnijim zakonima. Svi zakoni su važni a najbitnije je da oni budu pravedni i pošteni. I mislim da u ovom smislu novog Zakona o lovstvu koji će svakako trebati donijeti će se puno ovih stvari o kojima sam ja govorio a ovdje potenciram namjerno taj dio koji se odnosi na naknade štete od divljači zbog toga što je on na čitavom području od preko Dalmacije, mog Hrvatskog Primorja, mog Gorskog Kotara, Like, Slavonije, Zagorja, toliko velik da su neka lovačka društva čak pred financijskim kolapsom a da ne govorimo da se većina njih financira uz to što šta plaća i zakup tog lovišta, najvećim dijelom iz članarine svoga članstva a o kolikom broju tih naših građana se radi pa kada tu pribrojimo i članove streljačkih klubova, ostalih udruga, kinoloških saveza, svih ostalih koji su proistekli iz tog nekakvog našeg lovačko krila radi se o preko stotinu tisuća građana RH i oni su bitni. I bitno je da da o ovom zakonu raspravlja. Pa ako ćemo za to izgubit jedno prijepodne mislim da nismo izgubili previše. Evo hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Tomislavu Klariću. Za repliku se javio zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi kolega. Pročitao bih vam članak 50. Zakona o cestama, a članak 50. Zakona o cestama, dakle ne ovog zakona o kojem sada raspravljamo, nego Zakona o cestama kaže: „Naknada štete od divljači. Za štetu trećim osobama nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara se po osnovi krivnje. Pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar odgovara za štetu iz stavka 1. ovoga članka nastalu na javnoj cesti ukoliko javna cesta na zahtjev osobe koja gospodari lovištem nije označena prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima.“ Poštovani kolega, problem o kojem ste govorili doista postoji i on je velik. ne mogu se složiti sa vašim izlaganjem u onom dijelu kada počinjete govoriti o tome da se samo divljač tretira kao opasnom stvari. Opasnom stvari se tretira i motorno vozilo. Motorno vozilo u pravilu je tretirano kao opasna stvar, primjerice u slučajevima kada govorimo o naletu motornog vozila na pješake. Međutim, uvijek morate uzeti u obzir kriterij zaštićenog dobra. Ljudski život i ljudsko zdravlje kao zaštićeno dobro je daleko veći kriterij nego što je to zdravlje pojedine životinje i njeno očuvanje. U tom kontekstu dobar dio vaše rasprave ne držim točnim, međutim ono s čime se s vama u potpunosti moram složiti je da moramo početi razmatrati o alternativnim načinima rješavanja ovoga problema. Vi ste govorili o primjeru gdje bi se putem obveznog osiguranja ugradila jedna klauzula koja bi značila dodatno poskupljenje obveznog auto osiguranja za vozače, ali s obzirom da je kroz liberalizaciju tržišta auto osiguranja došlo do drastičnog smanjenja cijena … …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… … mislim da bi u ovom trenutku vaš prijedlog apsolutno Božo (MOST)** Zastupnik Tomislav Klarić, odgovor na repliku,. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Grbin, kad ste spomenuli Zakon o cestama, kad ste spomenuli sve vi ste u pravu. Međutim ja sam rekao jednu riječ „sudska praksa“. Dakle, mogu vam donijet čitav niz sudskih presuda koje govore upravo o ovom o čemu sam ja sad govorio. Dakle, sudska praksa je takva da je zauzela takvo stajalište. I prilikom suđenja ročišta, a vjerujte mi bio sam ih na mnogo gleda se koliko jer svaki prometni znak ima svoju važnost, ne znam valjda 300 metara iza i ispred. Nakon tih 300 m, a rijetko koja cesta će imati toliko znakova da će moći to sve pokriti. Uglavnom se uvijek svodi na sve to kako ste vi ispravno rekli da je ljudski život bitan. Da, bitan je ljudski život, ali se sud uvijek priklanja tome da se onda treba nekome nadoknadi šteta, a štetu da mora nadoknadit netko tko je valjda nekakva udruga, ustanova ili već netko tko je više. Ali ne sagledava se krivnja onoga jer i vi i ja kad sjednem u svoje vozilo svjesni smo da sjedimo u opasnoj stvari i svjesni smo da moramo pratiti nešto što se tamo događa. A ovo vjerujte mi da bi se odnosilo minorno kad bi se sva vozila u RH prilikom registracije platila taj iznos 15, ne znam 20 ne vjerujem da bi bilo više od 50 kuna na premiju osiguranja, da bi pokrilo sve štete a rasteretilo Hrvatski lovački savez i lovačkih društava ogromnog nameta koji ih remeti u gospodarenju. Napominjem gospodarenju lovištem, nečim što je bogatstvo ove države. Zastupnik Ivan Kirin javio se za repliku. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi zastupniče Klarić. Ja mislim da je rasprava o lovstvu bitna i značajna rasprava jer lovstvo je jedan segment gospodarstva koji je bitan i značajan. Ali ja bih gospodine Klarić vama kao lovcu, kao čelniku lokalne samouprave postavio jedno pitanje odnosno da mi odgovorite vaše mišljenje o alohtonoj divljači, o šteti koju ona čini turizmu, lokalnoj odnosno otočnoj poljoprivredi i stočarstvu. A drugo, kako taj problem riješiti? Da li ga se može riješiti jednostavno eradiciranjem alohtone divljači i da se na otocima bez obzira na lovni turizam koji se pomalo razvija stanje vrati recimo u vrijeme kako je to bilo u rimsko doba. Evo Odgovor na repliku, zastupnik Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Kirin, ja sam uistinu bio jer je Primorsko-goranska županija pokrenula bila odstrel divljači, odnosno eliminiranje divljači na otoku Cresu. Bio sam jedan jedini put u tom lovu i moram vam priznat da možda je ružno reći, da sam se osjećao vrlo neugodno i loše iz tog razloga što se na tom području praktički istrebljivalo nešto i to čak u vrijeme kako je ovdje spomenuto i ovu odredbu koju donosimo u vrijeme kad su košute vodile mlade. Ali najveći problem je prvo što se to uopće unijelo za vrijeme Jugoslavije valjda za potrebe našega tadašnjeg predsjednika i njegove svite. Problem je puno veći, jer ako se vi sjećate, a iz mog ste kraja kako je izgledao otok Krk kad smo bili mladi, koliko je tamo bilo divljači, koliko je bilo obradivih površina, koliko je bilo svega. Dakle, divljač nam se spustila na samo more. Evo u našoj industrijskoj zoni u Bakru, unutar industrijske zone imamo i divlju svinju i jelene koji su čak u medaljnim vrijednostima, a imamo i medvjeda koji nam tamo kod Šmrike i uvale Skot preplivava na otok Krk. Dakle, puno je tu nekakvih stvari i teško je tu naći pravi nivo. Ako gledamo da se prije doista vodila briga o poljoprivredi i stočarstvu, a da mnogi sad na otoku Krku imaju ovce koje šeću svakuda. I imamo onaj sprej na ovci pa je plavi moj, a crveni vaš, a zeleni od našeg susjeda. I onda imamo i tih koža puno koje miriše, pa onda medvjed tamo iz vinodolske općine prepliva na Šilo i onda se s time hrani. Dakle problem treba sagledavati puno šire od samo onoga što vidimo iz medija i što sagledavamo. Činjenica je da je to ogroman problem, činjenica je da se nanose štete

u odnosu prema jedinicama lokalne samouprave, lovačke udruge su udruge koje se same financiraju to treba naglasiti, to je jako bitno. Većina udruga se financira iz proračuna, a lovačke udruge su te udruge koje se uglavnom same financiraju. Imaju, slažem se s vama, veliku odgovornost i čini mi se ovaj vaš prijedlog vezano za osiguranje, čini mi se logičan. Ja sam na svom automobilu tri put promijenio vjetrobransko staklo jel je kamen udario u vožnji pa je razbio. Mislim nalet kamena i nalet divljači je … to su nesreće koje se događaju. E sada, osim osim toga trebalo bi obratiti pažnju na jednu stvar još, a to je kada je u pitanju nadležnost. Na području jedne jedinice lokalne samouprave je naletilo na županijskoj cesti koja je u vlasništvu županije, dakle naletila je divljač na vozilo ili vozilo na divljač ne znam šta je sada bilo da tu priču skratim, umjesto da se ta divljač koja je bila usmrćena pojela, makar udruge da je neko pojeo, ta divljač je cijeli dan provela jer zapravo nije se znala nadležnost tko će tu divljač maknuti. Lovačka udruga, nema divljač čip pa da znaju u čijem je vlasništvu, ako to napravi higijeničarska služba iz područja jedinica lokalne samouprave to se mora platiti jer nije s onim ugovorom definirano standardnim ugovorom, dakle to su problemi o kojima svaka buduća izmjena zakona treba razmišljati i naravno tu su štete na usjevima, koje ste vi isto spomenuli. I to nisu mala osiguranja koja lovačke udruge plaćaju osiguravajućim društvima. To su dosta velike velike svote za lovačka društva i u tom smislu bi trebalo onda voditi računa. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Tomislav Klarić. Kolega, jedinica lokalne samouprave koliko ja znam barem kod mene je to tako imamo sklopljene ugovore sa higijeničarskim servisima upravo za takve službe. Komunalni redari su na trenu i po pozivu odmah se reagira i kod nas to vrlo dobro funkcionira, ne znam kako je kod vas ili veterinarske nekakve ustanove ili netko tko se time bavi. Objavi se natječaj, sklopi se ugovor i oni to redovito servisiraju. Dakle sve lešine koje se nalaze na prometnicama ili na području … njih unutar jedinice lokalne samouprave se kupe i definitivno se o tome vodi briga kao uostalom i o dezinfekciji, dezinsekciji i čitavog ostalog. To je na kraju krajeva i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave Evo drago mi je da se i vi i evo kolega Peđa Grbin, a vjerujem i velika većina ovdje nas u Saboru slaže sa ovim mojim prijedlogom jer ja ne vidim drugoga rješenja kako doskočiti tom problemu naknade štete koja se prouzroči od divljači. tu ako ste vidjeli ovim sada izmjenama zakona rješenjem Ustavnog suda, govori se ukoliko ovaj nije poduzeo mjere da bi se te štete spriječile. Dakle tu dolazim u nekakvu situaciju gdje je i to poljoprivredno i kada stavljamo u financijski problem jer on neće dobiti naknadu štete ako nije adekvatno ogradio kompletno taj svoj posjed koji može biti jako veliki i puno veće ulaganje u zaštitu u njega nego što će on uprihodovati od samog od samog prihoda sa tog dijela. Dakle kroz osiguranje ili kroz model osiguranja od tih naknada jer one nisu svakodnevne. One jesu svakodnevne na nivou čitave Hrvatske ali na području određenih jedinica lokalne samouprave nisu toliko učestale da se ne bi mogle servisirati kroz ovaj vid osiguranja. Hvala. Klub zastupnika SDSS-a javio se za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime govorit će zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pozdravljam uvažene predstavnike ministarstva, državnog tajnika sa suradnikom. Ja ću pokušati prokomentirati ove izmjene Zakona o lovstvu iako se one na prvi pogled kao što je rekao uvaženi kolega Klarić sa kojim se, sa čijom se raspravom u potpunosti slažem. Dakle radi se o benignim izmjenama, međutim kroz dva članka ja mislim da su oni otvorili vrlo ozbiljnu suštinsku raspravu o gospodarskoj grani koja se zove lovstvo. Lovstvo je po nama, po mom viđenju stvari privredna grana, ona je i ekološka komponenta, lovstvo je sport, lovstvo je i turistička grana jer neki podaci kažu da je prošle godine po osnovu lovnog turizma u Hrvatsku došlo negdje preko sedam tisuća turista odnosno lovaca, a znamo da su lovci vrlo izdašni kupci i vrlo dobre platiše i da je lovstvo vrlo skup sport. Ali lovstvo je za mene prije svega nauka, a ja ću to pokušati u par rečenica objasniti. I zato nije dobro što se o ovom lovstvu kao jednoj ozbiljnoj djelatnosti priča sporadično. Naravno da ne mora postojati interes kolega, ne mora postojati ni interes javnosti, to je individualno opredjeljenje, ali je činjenica da se o lovstvu više problematizira i više raspravlja na regionalnom nivou, na županijskim skupštinama nego što se raspravlja u Parlamentu. Ja u ovim sazivima se ne sjećam da smo jedanput razgovarali ozbiljno o temi lovstva. Mislim da to nije dobro i nadam se kada se budio donio novi Zakon o lovstvu, integralni zakon da će to onda biti prilika da se o svemu razgovara. Zato sam ja htio dati neka svoja razmišljanja pa ukoliko pomognu kod novog zakona, pomognu, ukoliko ne, ne. Kažem zbog toga što sam u životu imao jednu privilegiju da sam prve profesionalne korake počeo raditi u tada vrlo velikoj lovnoj firmi koja se zvala Lovno-šumsko gospodarstvo Jelen koje je imalo jedan dio teritorija u Hrvatskoj, šumskog prostora i lovnog prostora, područja, jedan dio u Vojvodini i bila je brend brend lovstva, lovni brend imao sam privilegiju slušati kako nauka se brine o lovstvu, kako jedan uvaženi doktor, jedan …/Govornik se ne razumije./… priča o jelenu, o razvoju jelenske divljači, kako je cijeli život posvetio praćenju jelenu običnog, kako je tu stekao ogromna iskustva, kako je jedan Đuro Nikolandić doktor iz Osijeka cijeli život posvetio promatranju razvoja srneće divljači, kako je gospodin Todorović napravio koncept integralnog gospodarenja lovstvom koji je bio sam vrh lovne teorije tada u Europi. I žao mi je što smo ta iskustva vrlo olako odbacili po inerciji svega onoga što je bilo u prošlom sistemu nije dobro. Mi ćemo krenuti ispočetka sa nekim novim teorijama i to nije dobro jer smo time odbacili iskustva 30 i više godina mukotrpnog naučnoga rada i ispitivanja, praćenja i razvoja jelenske divljači, jer smo time došli na kraju u sam vrh lovnoga turizma po nekakvoj novčanoj efektivi i po vrijednosti pojedinih lovnih trofeja. Dakle to je ta naučna komponenta o kojoj smo malo pričali i o kojoj i današnje lovstvo malo govori misleći da je lov samo odstrjeljivanje, da je lov ono meso koje se vidi, da je lov onaj turizam koji se naplati. Ne, lovstvo je vrlo skupa i dugotrajna djelatnost. Jednog jelena da podsjetim da bi ga oprihodovali kao visoku medalju morate u njega ulagati 11 do 12 godina. I to je stvar o kojoj bi trebalo razgovarati možda nekom drugom prilikom. Dakle ja sam se odlučio da prokomentiram ova dva članka, članak 2. izmjena koja je, u koju je ugrađena direktiva EU, koja je koja je ugrađena po mom viđenju iz alarmantne situacije jer očito je netko vidio da je ornitološka komponenta vrlo slaba, da je pernata divljač u Europi ugrožena pa je ugrožena i kod nas i da tu treba nešto učiniti, decidnom zabranom kao što je to rečeno u članku 2. Potvrda toga je i vrlo dobro objašnjenje mladog kolege Mikuške, kojega ja izuzetno cijenim jer sam mu poznavao i oca i znam da vrlo utemeljeno govori kada govori o stanju ornitologije u Hrvatskoj u ovom dijelu gdje ste vi dali u objašnjenju u tumačenju ovog zakona. I to treba, ovom njegovom prigovoru treba obratiti vrlo veliku pažnju jer je čovjek vrlo stručno obradio tematiku ornitologije. I upozorio na stanje u pernatoj divljači i stanje je vrlo alarmantno. Međutim članak 3., on je ovako jedan benigni članak koji je rekao u članku 83. stavku 1. riječ u kojem ta divljač stalno žive brišu se. I kraj, gotovo, više ne znamo o čemu se radi. Međutim, suštinski radi se, po meni, vi ste to sad iskoristili ovu priliku dopuna da bi proveli uputstvo Ustavnoga suda i brisali članak 3. i 4. i sveli ste na kraju kao što je kolega Klarić rekao odgovornost za štetu svih divljači pod jednu kategoriju. Dakle ne pravite razliku više između stalno nastanjene divljači u lovištu i migratorne divljači. I sada smo mi pošto se radi kod nas o dominalnom sustavu lovstva gdje je vlasnik divljači je zajednica, odnosno društvo i ono svojim prenosi pravo korištenja, odnosno odstrjela te divljači prenosi na korisnike koncesijom ili ugovorom o zakupu, je li tako, to je model koji smo mi u Europi usvojili, vi ste onda dali mogućnost da se odstrjel divljači kroz lovo zakupninu, dali ovo zakupcu pod određenim uvjetima. I sada u tim određenim uvjetima, osnov za korištenje je lovno gospodarska osnova. U toj lovno gospodarskoj osnovi imate nešto, nekakav fond divljači ili nemate. I ako nemate u fondu divljači koji ste zadužili kroz lovno gospodarsku osnovu, tu divljač koja migrira i čini štetu onda je nelogično da ste vi određeni ovom zakonskom odredbom da snosite odgovornost za štetu koja je samo u migraciji u prolazu i koju vi ne možete kontrolirati, ne možete ni odstrijeli da bi nadoknadili štetu. Vi ste ovdje tu stvar prilično pojednostavili. Ja ovo smatram samo prijelaznom fazom. Jer ukoliko ostaje ovakva definicija članka 3. nije dobra, po meni. Dakle generalno ste rekli, generalna odgovornost za štetu od divljači je na lovo zakupniku. Nema objašnjenja. Iako odluka Ustavnoga suda kaže da je novo zakonodavno rješenje, mora na jasan način propisati pretpostavke odštetne odgovornosti za migratornu divljač. Prema tome, mi u sljedećoj fazi kada budete propisivali, kada budete donosili cjelovit Zakon o lovstvu morate povesti računa o ovoj kategoriji divljači koja čini štetu evidentnu i naći model, razraditi model kako napraviti distinkciju između štete po toj osnovi i štete po osnovi divljači koja je u lovno gospodarskom zaduženju svakog lovačkoga društva. Mislim da ako, svako drugo rješenje će biti nepravedno prema lovačkim društvima jer ne možemo generalizirati, tjerati lovačka društva da apsolutno odgovaraju za sve štete koje se na njihovom teritoriju dešavaju a znamo da lovačka društva kao što je rekao kolega Klarić nemaju osnovnih izvornih prihoda osim članarine, sva su lovačka društva gotovo pod nekakvom blokadom, ne mogu se financirati iz tih svojih članarina i jednostavno njihovo funkcioniranje se svodi na vegetiranje. I takva je i kvaliteta lovstva onda. Dakle moramo stvar promatrati u nekakvom širem kontekstu. Kada se radi o štetama na motornim vozilima koje su najosjetljivija stvar, ja ću ovdje reći da neki podaci govore da su štete godišnje na šteti od divljači na vozilima prelazi gotovo 20 milijuna kuna na godišnjem nivou. To su veliki novci. Kako tu naći srazmjer između toga, između neke pravedne odštete? Koji je model pravedne odštete? Zakon o obveznim odnosima je to rekao na nekakav način. Praksa je i definirao na nekakav način kao što je to rečeno. Međutim, praksa govori da to nije najbolje rješenje. Praksa govori da su sudski postupci u tim slučajevima jako dugotrajni i skupi. Praksa govori da sve zavisi od procjene onoga prvog policajca koji izlazi na uviđaj pa procjenjuje da li ste prekoračili brzinu ili niste. Ako ste po njegovoj procjeni prekoračili brzinu, niste se prilagodili uvjetima vožnje vi ste krivi za nalet divljači. Ako je on rekao da je u tom nalazu napravio povoljniji nalaz za vas onda ste se prilagodili uvjetima vožnje, onda je za štetu od divljači odgovorno lovačko društvo koje vam to ne može platiti nikako. Možete ga sudski blokirati. On nema novaca, dakle to da vam i stvar se vrti u krug. model osiguravajućih društava jedno vrijeme je funkcionirao. Kad su osiguravajuća društva počela biti zatrpana sa takvim odštetnim zahtjevima onda su povećali premiju višestruku. Pošto nema zakonske obaveze lovačkih društava da osiguravaju se od tog oblika štete onda se oni niti ne osiguravaju. Prema tome, mi smo se našli u ovoj vrlo delikatnoj situaciji odšteta odgovornost za štetu od divljači u začaranom krugu. Nemamo nekakvo kvalitetno rješenje za to. Ja ga ovog trenutka ne vidim. Zato bi bilo dobro da se o tome otvori nekakva rasprava, da stručnjaci i pravni stručnjaci, ljudi koji imaju određena iskustva o tome nešto kažu. Isto tako šteta, odgovornost za štetu od divljači na usjevima je jedno vrlo opasno stanje. Jer nije problem, je problem svakom je svoja šteta najveća. Međutim kada vam divljač uđe u tablu od 100 ha, a ja imam ovdje video snimak od prije 8 dana u prostoru Baranje u općini Popovac, gdje moj kolega snima i prati jelensko krdo preko 150 komada divljači u tabli od 100 ha posijane kukuruze. Dakle, gdje prođe tih 150 komada jelenske divljači tu više nema berbe. Tko će odgovarati za to? Da li lovačko društvo domicilno koje nema šanse da nema u osnovi gospodarenja lovačkom divljači, a to je divljač koja je vjerojatno migrirala iz susjedne Mađarske. Tko će odgovarati za to? Tko će tom čovjeku naplatiti štetu? Osiguranje to radi na način da i kad si osigurao se od tog rizika štete to bude minimalna odšteta jer osiguravajuće društvo to nastoji minimizirati. Prema tome, ja mislim da je generalna ocjena u takvim situacijama mora biti država odgovorna za ove oblike štete. Ako je divljač opće dobro, ako je to prirodno bogatstvo svih nas kao što to piše u u zakonu, onda i odgovornost od tog općeg dobra, od tog prirodnog …/Govornik se ne razumije./… mora biti na teret državne šire zajednice. Prema tome, takav nekakav model mislim da bi trebalo u buduće se napraviti. I treća stvar na koju bih skrenuo pažnju. Nikad nismo razgovarali o činjenici na koji način i pod kakvim uvjetima su se dijelile koncesije, lovište u koncesije. Mi smo pričali i znamo da je lokalna, odnosno regionalna samouprava davala lovišta u zakup lovozakupnicima. Ja ovdje imam podatak zadnje skupštine Osječko-baranjske županije, izvještaj pod kakvim uvjetima su lovačka društva dobila godišnje po kojim cijenama godišnje lovozakupnine su dobili lovište na korištenje. Da li znamo pod kakvim uvjetima su dodjeljivane koncesije državnog lovišta na 30 godina? Nikad nismo dobili zvanično taj podatak. Ja ovdje se bojim, dakle ja imam pravo govoriti činjenično, ali se pribojavam da je ista stvar urađena kao i koncesija za poljoprivredno zemljište, pa da ste za vrlo jeftine novce dobili mogućnost da 30 godina koristite društveno dobro, a da pri tom društvena zajednica od tova povratno nema ništa. Dakle, ako ste pod jeftinim novcima dobili koncesiju na državno lovište vi osim toga što gospodarite tim u svom interesu, u interesu vlastitoga lovnoga turizma državi osim te sitne koncesije ne plaćate ništa i društvo od toga nema koristi. I bilo bi dobro da jednog dana dobijemo nekakav podatak da vidimo pod kakvim uvjetima su te koncesije na državna lovišta data prije 15 ili 20 godina. Mi ćemo podržati ove izmjene zakona, ali mislim da bi trebalo kod integralnog novog teksta prethoditi jedna ozbiljna rasprava i struka i zainteresirani društveni subjekti bi trebali dati odgovore na ova dva, tri ključna pitanja. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mili Horvatu na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Horvat, prije svega hvala što ste mi se pridružili u davanju ozbiljnosti ovoj temi koju su u startu naručili bili predstavnici kluba SDP-a i Živog zida omalovažavajući ovu problematiku u svojem nastupu i politizirajući ovu temu. Ono što ste se nadovezali na moju raspravu, a svakako treba istaknuti je gospodarska važnost ove grane. Dakle, govorimo o nečemu, ja pozivam svih u Varaždin na sajam lova i ribolova pa ćete vidjeti da lov nije samo ta puška i taj nekakav lovac u šumi koji puca u nešto, da je to jedan ogroman ogroman kapital u onom smislu pokretanja razno raznih gospodarskih grana od proizvodnje oružja, streljiva, pa do opreme za ribolov, za lov, obuće, odjeće, ne znam čega sve ne što se sad u ogromnim količinama unosi. Kad ste spomenuli tih 20 milijuna štete na vozilima to je problem. 20 milijuna mora netko platiti. Plaća onaj koji novca nema, odnosno koji ima novac da bi plaćao državi zakup lovišta, da bi izvršavao obveze iz lovno-gospodarske osnove po pitanju uzgoja i zaštite divljači. I onda se dovodimo u situaciju da svu tu snagu te gospodarske grane ne možemo iskoristiti u cijelosti, a da ne govorimo o onom obimu šteta koje su na poljoprivredi, koje ste se vi dotakli kad krdo nečega dođe u tablu uzgojene pšenice ili kukuruza. Dakle, to je jedan problem koji moramo cjelovito sagledavat i u svakom slučaju i ministarstvo sa svoje strane, mi ovlaštenici sa svoje strane, ali ovaj dio koji se odnosi na same štete od divljači definitivno se mora regulirati na drugačiji način jer ovako nešto je neprirodno. Mi plaćamo štetu za nešto čime ne gospodarimo i država nam ovakvim zakonskim rješenjem, a činjenica je da Ustavni su u svojoj rješidbi nije to tako ni rekao kako je navedeno u ovoj izmjeni zakona. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klariću na replici. Odgovor uvaženi kolega Horvat. Izvolite. Slažem se s vama kolega Klarić, dakle Ustavni sud je ja sam dobro pročitao presudu Ustavnoga suda i vrlo je jasno dao nalog na koji način treba da se ova dilema riješi pretpostavljam da će to predlagatelj riješiti u onom cjelovitom tekstu. Ovo je jedno prijelazno rješenje i to bi kao takvo mogao prihvatiti, ali ako ostane takvo onda nije dobro. Još smo onda stvorili ponovno jedan pravni vakuum jednu pravnu nedosljednost koja će u praksi biti problem. Druga stvar, lov i lovstvo je na nivou EU odnosno u zemljama EU sa velikom tradicijom kao što su Njemačka, Austrija, kao što je Italija vrlo velika i profitabilna industrija. I lovstvo i lov nije samo odstrjel divljači. Ja sam inzistirao na komponenti nauke jer smo mi bili u situaciji u našem prostoru, da imate činjenicu da jelen i ta visoka divljač, divlja svinja nemaju prirodnog predatora. I ukoliko čovjek ne počne i nauka kontrolirati život te populacije onda ona postaje problem za zajednicu i za okolinu. postaje fizički problem kroz štete kroz neke druge stvari, a osim toga ako se želi ta stvar dići na viši nivo, profitabilni nivo da bi postigli vrlo visoke medalje, morate puno uložiti u pojedinu jedinku. Onaj tko se bavi time zna o čemu pričamo, da li kroz selekciju, dakle kroz selekciju, kroz sanitarni odstrjel, kroz redovni odstrjel, kontroliranje genetike itd. da ne širim tu temu. Prema tome, ovo je naučna komponenta, ja inzistiram na naučnoj komponenti lovstva, a ne na onome što se banalno banalizira kroz medije. Lovac stavi pušku ide da odstrijeli da bi pravio kobasice. Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. cijenim vaše znanje i iskustvo kada je u pitanju lovstvo i dobro je da ste spomenuli da lovstvo odnosno lovni turizam može biti jedan od oblika turizma koji bi produžio sezonu turističku u RH i koji bi dao priliku za gospodarske gospodarske aktivnosti na tom planu. I dobro ste predložili da Ministarstvo poljoprivrede sagleda tu mogućnost zajedno sa Ministarstvom turizma, Hrvatskim lovačkim savezom na koji način olakšati protok lovaca, oružja, pasa preko granica i na koji način promovirati Hrvatsku kao lovnu destinaciju jer činjenica da i Baranja pa i Slavonska Posavina je nekad bila više posjećena od strane lovaca i gdje smo imali značajne prihode. To se sada nešto ponovno oživljava, međutim dosta je tu administrativnih barijera koji možemo zajednički riješiti. I slažem se s vama da ne može biti teret samo na lovačkim udrugama u rješavanju problema šteta na vozilima u prometu nego se mora naći model kako da te naše lovačke udruge jel znamo da su većina naših lovaca pogotovo u Slavoniji i Baranji sa malim prihodima ili nezaposleni i da sami financiraju svoje udruge i da čak imamo i neke udruge koje su zbog tih šteta blokirane i ne mogu funkcionirati, mora se naći način da li je to kroz osiguranje vozila, da li je to kroz osiguranje vlasnika prometnica za štete od divljači i probati naći tu modele. Ali želio sam istaknuti na još jedan problem. Mi ćemo ovim zakonom zaštiti određene vrste ptica kroz lovostaj itd., međutim Slavonskoj Posavini nam se pojavljuje čagalj kao predator kojeg do sada nismo imali u lovno-gospodarskim osnovama koji čini velike štete i na pernatoj divljači i na srnećoj. I ti se mora zajednički vidjeti sa Hrvatskim lovačkim savezom i udrugama koje tamo gospodare na koji način tog predatora staviti u lovno-gospodarske osnove pogotovo što Europa ga želi zaštititi kao vrstu koja je ugrožena, dok kod nas vidimo da je prekobrojan što do sada nije bilo zabilježeno i znanstveno pronaći modele zašto se to događa i kako taj problem riješiti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vlaoviću na replici. Odgovor, uvaženi kolega Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvaženi kolega, ja mislim da u svemu tome nedostaje u javnosti dosta edukacije. Mi se trebamo početi baviti edukacijom građana o društvenim komponentama o sferama društvenog života koje ostaje ovako na marginama koje nisu od velikog interesa. A lovstvo, dakle ne lov, preko lovačkih društava, nego lovstvo kao djelatnost, kao grana i ponavljam kao nauka posebna, je vrlo marginalizirano u društvu i onda je percepcija u javnosti takva kakva je prva informacija. Isto tamo moram reći nije bilo vremena da se kaže, postoji određeni odnos između lovstva i zaštite prirode koje nije previše stimulativan. Dakle zaštitari misle da stvar treba konzervirati, a lovstvo ima teoriju da sve treba integralno na neki način uvezati i jedno drugom služiti. Dakle, ja se slažem da ornitolozi imaju pravo slikati ptice, ali isto tako ornitolozi moraju znati da to ne mogu raditi u Kopačkom ritu u 4. ili 5. mjesecu kada se tele košute ili da to ne mogu raditi početkom 6. mjeseca krajem 5. kada se lane srne jer to je onda uznemiravanje prirodnoga mira i staništa za ovakve procese. Prema tome, tu stvar na neki način treba uskladiti, a mislim da treba prilično educirati ljude da bi znali o čemu se ovdje radi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a uvaženi kolega Milorad Batinić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. U ime kluba HNS-HSU-a svim kolegicama želim čestiti njihov dan, isto tako i svim građankama u RH. HNS se HNS se zalaže za prava žena, a mogu konstatirati, a vidljivo je ovdje i u Saboru više od svih ostalih klubova, naprosto iz razloga što u našem klubu od 10 članova imamo 6 kolegica i samo 4 muška. Znači ne samo na deklaratornoj razini nego i praktično. No, evo vratiti ću se na temu. Izmjene i dopune Zakona o lovstvu, osvrnuti ću se u raspravi i na stajalište koje klub HSN-a i HSU-a ima o samom lovstvu, o značaju lovstva, isto tako i na rasprave svojih prethodnika. Lovstvo je znanstvena disciplina. Mnoge, i fakulteti i mnogi i doktori znanosti, akademici, kroz desetine, pa čak i stoljeća pisali su o lovstvu, govorili o lovstvu, mnogi ovdje kolege su istaknuli sam značaj. Isto tako ove izmjene i dopune prihvatljivo je reuzimanje, odnosno uvrštavanje u naše zakonodavstvo uredbi Radi se o migracijskim vrstama tijekom razdoblja razmnožavanja ili njihova povratka u područja i to možemo kao takovo prihvatiti. Međutim, želio bih naglasiti i u raspravi ću istaknuti niz nekih dilema koje nisu direktno možda vezano za same izmjene ali na neki način i jesu. Evo, krenuti ću u članku 52 izmjene su prihvatljive. Međutim, ono što je sporno po nama u HNS-u to je dio onaj koji ostaje u članku 52, to je stavak 2. Pa ja ću pročitati. Znači u dijelu gdje lovoovlaštenik može dopustiti za potrebe znanosti, nastave, lovne obuke, ptica grabljivica, zooloških vrtova, muzeja itd., uz dopuštenje ministarstva lov divljači i njihove mladunčadi u vrijeme kada je lov zabranjen oštećivanje legla i gnijezda te skupljanje jaja. Možemo prihvatiti za potrebe znanosti, možemo prihvatiti za potrebe nastave lovne obuke ptica grabljivica. To je nama naprosto neprihvatljivo. Neprihvatljivo i mi ćemo tu uložiti amandman. Potrebe zooloških vrtova. Kojih zooloških vrtova? Da li komercijalne naravi? Da li opet za istraživanje, da li za zanavljanje vrsta ili nešto slično, to je upitno, te sokolarskih i kinoloških priredbi. Najprije definiramo da nećemo uznemiravati, potpuno se slažemo ali sada ćemo napraviti izuzetak. Ne bih htio da me se krivo shvati i dvojim da li da upotrijebim hir da je to nečiji hir ili naprosto ne poznavanje. Zar se ne može obuka lovnih ptica grabljivica u doba lovostaje raditi? Da li se ne mogu sokolarske i kinološke priredbe raditi u doba lovostaja kao takvo? Smatram da mogu. Zbog toga ne vidim zašto ste izostavili izmjene ovoga članstva, volio bih čuti obrazloženje za to. Nadalje, u članku 3., članak postojećeg zakona 83. briše se: „u kojem ta divljač stalno živi“. Pa s time se naprosto mogu složiti iz razloga što ni jedna divljač nema ugrađen GPS, sustav da mi možemo decidirano tvrditi da ona živi 100 metara od granice lovišta ili kilometar ili ne znam koliko. S time se mogu složiti. Međutim, dalje kada čitamo radi se o šteti, pa članak 83 kaže: „za štetu koju počini divljač u lovištu odgovoran je lovoovlaštenik lovišta“ i sada se briše ovaj dio: „u kojem ta divljač živi“. Međutim ono što je tu sporno a vjerujem da će biti tema što je najavljeno cjelovitijih izmjena Zakona o lovstvu, što je sa onim dijelom, što je sa onom divljači koja štetu počini van lovišta, 200 metara brdsko-planinsko, 300 metara granica naselja u nizinskim područjima. Ista ta divljač koja po članku 52. Ustava je dobro od interesa za RH, ista ta divljač za koju je odgovoran lovoovlaštenik, ona je izgleda ničija. Daje se zakonska mogućnost doduše, znači propisano je, znači da se programom zaštite divljači, znači da jedinice lokalne samouprave ili ne znam pravne, fizičke osobe naprave taj program. Da budem iskren mislim da ima, jedino znam u našoj Varaždinskoj županiji da je napravila jedna općina Vidovec, radi se o vrsti vrana. Pričinjavale su ogromnu štetu. Međutim ne znam kakva je korist, da budem iskren i što se time uspjelo dobiti. Po meni osobno, po nama u klubu HNS-a sukladno članku 52. Ustava gdje je divljač dobro od interesa za RH a ujedno tada time i odgovornost RH ne samo u slučaju van lovišta nego i dalje ću nastavno na štete od divljači koje pričinjava zašto država izbjegava? Zašto terminološki ne riješi? Jer vratiti ću se u povijest, ne znam, koje stoljeće, širenjem populacije, ne samo u Hrvatskoj, Europi, svijetu, smanjili smo staništa postojeće divljači. Čovjek se dugi niz godina intenzivnije možda, recimo nekakva dva stoljeća unatrag na neki način postavio za neku vrstu regulatora brojnosti divljači. Isto tako u Hrvatskoj šire se naselja, iako broj građana se smanjuje ali budimo realni i objektivni, broj naselja se širi. Činjenica je isto tako da što se lovstva tiče, o tome nije bilo govora, vjerujem, ali svi smo manje-više svjesni što se desilo i sa lovstvom i sa divljači za vrijeme i nakon Domovinskog rata, neprocjenjive štete u određenim lovištima. Pa čak i u onim lovištima koja nisu bila u okupiranoj ili ratnoj zoni. Svjesni smo svega, krivolova koji se tada provodio, lova sa neadekvatnom vrstom oružja kalibra. Ono što se desilo nekvalitetno gospodarenje tada sa divljači, pa smo imali i miješanje vrsta pogotovo kod crne divljači, pa smo imali osim nekontroliranog odstrela vrlo malo postoje određene statistike koliko se kad se pogleda kvaliteta odnosno odstrel kapitalne divljači s obzirom na broj, trend je sada pozitivan. Ali uzmite statistike od tamo '97., osme, pa skroz negdje tamo do 2003., četvrte godine. Kvaliteta trofeja je bila u opadanju. Sada je trend rasta. To samo govori uz poštivanje biologije svake vrste plemenite divljači prvenstveno koliko je to dugotrajan, mukotrpan i skup posao. Ovo gospodo nije hobi. To pogotovo govorim onima koji su sa jednom dozom nerazumijevanja prije svega ću kazati govore o ovoj tematici i problematici. Da, što je sa ovim prostorom 300 m koji nije lovište? Ja bih volio dobit odgovor na to pitanje i ovaj dio zakonskog dijela rješenja da se mora napraviti program zaštite divljači to je neprihvatljivo, naprosto neprihvatljivo jer to nije saživjelo u praksi niti takva regulacija nije dobra. Znači Zakon o lovstvu podrazumijeva i lovište, ali isto tako i divljač. Pa imate u novinskim člancima lisice šeću po određenom naselju. Konfiguracija naselja, reljef, 300 m, uzmete sa svake strane 250 i unutar toga koridora imate šumarke, imate livade, imate voćnjake i nastanila se lisica. Ogromnu štetu. Tko snosi odgovornost za to? Lovci ne smiju unutra. I ono što je najveći problem, a vjerujem da postoji način da se to može regulirati na praktičan način, da se građane koji prijavljuju štetu ne šeće. Idu kod lovaca, pa lovci šeću u MUP, pa hajde odi veterinaru, pa na kraju završe kod načelnika ili gradonačelnika i onda se svi zajedno vrtimo u krug. Mislim da bi izmjene zakona cjelovite trebale u tom smjeru ići i riješiti taj problem. I sugerirao bih postoje znači lovno-gospodarske površine je jedna tema, a lovište je nešto sasvim drugo. Lovište je sve. I vjerujem da bi se kvalitetnije obrazloženje moglo rastumačiti o čemu se radi. Znači ne možete skinuti odgovornost, a što ovim slučajem je divljači, radi se o predatorima i pričinjavaju velike štete kokošinjcima. Znači u zatvorenom, ograđenom prostoru lisice, kune, lasice. Za tvora ne znam jer evo nemam te podatke. Štete, velike štete na pernatoj divljači. Živi u lovištu, pričinjava štete van lovišta. Pokušajte naći mjeru, ali nemojte opet na način da prebacujete na lokalnu samoupravu, da prebacujete na nekoga čija to nije nadležnost. Članak 52. Ustava divljač je od interesa Republike Hrvatske to vam treba bit fokus, to vam treba bit težište i odavde iz te osnove treba poći rješavati taj problem. Nadalje, što se tiče šteta bilo je određenih prijedloga da li je auto osiguranje teško je naći. Da budem iskren sva rješenja mogu biti prihvatljiva, ali svakako neprihvatljiva su ona rješenja koja idu na teret lovačkih udruga. Prije svega lov imam iskustva iz tvrtke gdje sam radio, gdje smo morali kao mladi inženjeri po kazni subotom i nedjeljom ići u državna lovišta radi uzgojnog odstrela, sanitarnog odstrela itd. I nije se pokazalo baš da je lovstvo profitabilno kada se sve svelo i podvukla crta. To je pogrešna percepcija i potpuno je pogrešna percepcija što me naprosto ljuti određenih udruga, neću imenovati, njihova percepcija je potpuno iskrivljena. naprosto u tom dijelu treba naći pravu mjeru da se kroz zakonska rješenja nastoji i ukazati na tu lošu percepciju, odnosno da se ispravi jedna nepravda koja se čini lovcima, lovačkim udrugama. Nekada sjećam se pamtim i to, da je bilo određenih članova lovačkih društava radi mesa. Danas to ne da je sekundarno, to je tercijarno, to više nije tema. Trofej, rekreacija, turizam, gospodarstvo cjelovito. To je fokus i na tome bi se trebalo temeljiti. A svim lovcima i lovkinjama danas pogotovo treba odati jedno veliko priznanje, jedno veliko priznanje jer koga god svatko od nas ima. Ja doduše nisam aktivan član nigdje, imate masu ljudi. Lov je gledajući ga kroz udrugu izuzetno skup sport ne samo što se tiče nabavke adekvatnog oružja za odstrel, opreme itd. nego iziskuje veliku, veliku ljubav, odgovornost za gospodarenje opet ću se vratit na članak 52. Ustava dobro od interesa za RH. Nadam se a i koristim evo ovu prigodu i svi moje kolege koji su ovo raspravljali da će vam ovo biti dio dio nazovimo javne rasprave za jedne cjelovite izmjene. I u drugom čitanju ćemo na članak koji sam spomenuo mislim da je 52. 2. stavak uložiti amandman i volio bi da ga uvažite upravo iz razloga da se prema ovoj drugoj strani da tako kažem koja ima jedan negativan stav prema lovstvu da se pokaže dobra namjera. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Miloradu Batiniću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Klarić. Izvolite. Uvaženi kolega Batinić. Lov i bavljenje lovom prije svega je ogromna ljubav i ogromno davanje prema prirodi, šumi, divljači, životinjama i onome svemu što se tamo nalazi. Tome svjedoči desetine tisuća naših građana. Sporadični slučaj koje ste vi spomenuli, a koje se odnose na nekakvo meso lovačka društva rješavaju sama. Toliko su rigorozni unutar naši propisi mimo ovih zakona i statutarne odredbe i pravilnici i poslovnici i sve ostalo. Vi ste u dijelu svoje rasprave koja je vrlo kvalitetna i ja je u cijelosti podržavam u onom smislu vjerujem da će i državni tajnik to prihvatiti i da je potrebna cjelovita izmjena u ovom dijelu tog zakona. Kada govorimo o onome što se nalazi van lovišta i probleme, sada spustimo van lovačkih društava na jedinice lokalne samouprave. Dakle 300 metara unutar naselja lovcima je praktički zabranjena bilo kakva aktivnost na tom području. na tom području. MUP je prvo neekipirano za obavljanje nečeg takvog, a vi ste spomenuli lisice u Jadranovu u centru nekakve turističke zone grada Crikvenice, redovita je pojava da nam se medvjed dođe … za smeće ispred nečije vile, kuće ili da krmača sa divljim svinjama sada tu šeće. Dakle policija je u tom dijelu neučinkovita, lovcima je zabranjen pristup na taj dio, a štete su nešto što se permanentno događa, a da ne govorim da se radi o turističkoj sezoni. Dakle sagledavajući ovaj problem samo sa jednog stajališta da je odgovornost na nekakvom lovačkom društvu, lovo-ovlašteniku, zakupcu lovišta, a ne na onome čije je to opće dobro. … dobro svih građana RH i države u onom smislu odgovornosti za štetu i brige oko toga je nešto što treba definirati i zakonom propisati da to bude tako. A ne da nam sudska praksa o čemu sam ja govorio u svojoj raspravi, zauzme jedno stajalište, zauzme stajalište da je to nekakva opasna stvar Zakon o obveznim odnosima i redovito na teret lovo-ovlaštenika nameće snošnje nekakvih odštetnih troškova troškova naknade štete. Dakle to je jedno ogromno područje, a da ne govorim u jednom dijelu koji je gospodarski vrlo interesantno za RH, a pao a pao na teret netko tko je praktički volonter u svemu tome na desetine tisuća, stotinu tisuća, 72 tisuće čini mi se registriranih lovaca, kada sagledamo njihove obitelji, članove, kinološke udruge, lovno streljaštvo i svi oni koji se bave oko toga, radi se o preko 100 do 120 tisuća ljudi. Zahvaljujem uvaženom kolegi Klariću na replici. Odgovor uvaženi kolega Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Da, kolega Klarić, naime manje-više svi se suočavamo na lokalnoj razini pogotovo s ovim problemom o kojem sam govorio, ali su s tim istim problemom suočeni svi lovci kojima su vezane ruke. I velim, nije dobro da građane, da one koji su oštećeni da ih šećemo od vrata do vrata. Zato velim, zato je sugestija i drago mi je da državni tajnik pažljivo prati, sluša i on zna za taj problem definitivno, nije mu sada prvi put, ali ajmo svi zajedno iznać jedno kvalitetno rješenje i način. Ja bih želio istaknuti jednu dobru, velim iz vlastitog iskustva sa lovačkim udrugama, naprosto iz razloga sve njihove akcije, a opet pod ulogom zaštite i samih građana znamo kada su bile pojave i bjesnoće, prekobrojnosti itd., mi smo naprosto iz proračuna sufinancirali određene stvari. Vjerujem da je veliki broj jedinica lokalne samouprave spreman, ali neko to mora voditi. To mora voditi netko tko razumije, tko zna, kojemu je povjereno gospodarenje sa divljači. Ne slat na MUP, uz dužno poštovanje, ali ja si ne bi želio uzeti nešto u nadležnost što ne znam, što ne razumijem. Postoji i dobra suradnja što se tiče veterinarskih stanica i obavljanja higijeničarske službe, skupljanje lešina itd., unutar naselja i sve to skupa, međutim ima tu niz stvari. Što je problem? Evo imate članak ne znam negdje u Rovinju ili gdje, divlja svinja tri dana ležala, nije znao koja je čija je nadležnost itd. ima takvih situacija niz. Znači, divljač, zato velim da bi se i zato je moja rasprava išla, članak 52. Ustava, divljač je dobro od interesa i nemojmo onda to dobro od interesa vlasništvo RH bacakati 300m van, unutar ili ne znam koliko. U tom kontekstu sam želio dati prilog. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Batinić. Ma ja se sa vašom raspravom naravno slažem i imamo iste probleme, ali želim još malo naglasiti neke stvari u ovom dijelu. Ne samo da kada ste govorili o lisicama da su se doselile u šumarke ili grmlje blizu kuća ili između kuća, ne, one ulaze u dvorišta dakle one su u ruralnim prostorima danas nastanjene u starim štagljevima, nekim objektima na gospodarstvima gdje žive stari ljudi ili gdje ne živi nitko. I definitivno ono što ste i sami naglasili, sav taj problem se na kraju svaljuje na lokalnu samoupravu koja nema rješenja. I ja mislim da mi ovoga trenutka nemamo vremena čekati donošenje novog cjelovitog zakona koji svakako treba donijeti, koji će ove stvari riješiti nego da moramo intervenirati, jednostavno moramo nekom uredbom nekim aktom od ministarstva ili koga već napravit nešto, da se nešto napravi, da se može reagirati i spriječiti to. Imam jedan slučaj od prije 2 godine gdje je lisica doslovno došla u dvorište i gdje je zgrabila kokoš, vukla ju za krilo da je starica koja je bila na tom dvorištu držala kokoš za jedno krilo, lisica za drugo u 4 sata popodne, u sred sela. I naravno, ljudi pitaju kako to riješiti, da ne govorimo o divljim svinjama i o štetama koje rade na privatnim usjevima. I još je jedna stvar koju treba vrlo bitno naglasiti, to sam rekao i na Odboru za poljoprivredu. Moramo razdvojiti komercijalna lovišta od lovišta koje drže udruge. Udruge čuvaju taj prostor i brinu o divljači i ne mogu se one natjecati komercijalno na tržištu, ne mogu i ne smiju jer one imaju poseban interes. Nitko ovdje ne spominje županije ali županije raspisuju koncesije, pa one naplaćuju koncesije. Lokalna samouprava, grad i općina, ništa, mi imamo samo troškove koje kontinuirano dobivamo sve veće i veće. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrgu na replici. I odgovor uvaženi kolega Batinić, izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Pa, drago mi je kolega Hrg da ste 'ajmo reći podebljali ovu i aktualizirali dodatno problematiku. Pa naime, ja sam, što se tiče članka 83. izmjena, znači u dijelu da se u kojem ta divljač stalno živi, velim to mi je prihvatljivo. Međutim, neprihvatljivo je kada kaže za štetu koju počini divljač u lovištu a lovište znamo da 30 metara od ruba naselja je ničija zemlja. O tome ja govorim. A veliki broj predatora koji su se adaptirali, aklimatizirali gdje praktički ne bih želio čak posumnjati niti u inteligenciju životinja jer vjerojatno i one znaju da unutar 300 metara neće nitko pucati po njima, njima, tamo imaju svoj brloge, pogotovo lisice itd.. Imamo, slažem se u ruralnom području, imamo veliki broj, rubnih područja imate 50, 100 metara do šume, kuna, lasica, potpuno u redu. Naravno treba uvažavati da smo i mi, čovjek je taj prvi koji je smanjio površinu staništa divljači. I prvenstveno se zalažem za suživot. Jer mi smo se postavili i u ulogu regulatora, brojnog stanja divljači ali isto tako moramo i preuzeti odgovornost za ono što ona radi. I kada sam rekao da mnogi broj, veliki broj jedinica lokalne, da spremni smo se, neovisno o tome što mi ne naplaćujemo koncesiju za lovišta, spremni smo se radi dobrobiti svojih građana uključiti, to ne znači automatizmom kao što je sada zakonskim rješenjem, neka jela se naprave, program zaštite divljači i mi smo lovci svoje riješili. Ma niste riješili, prebacili ste problem nekom drugom. I zato je moje razmišljanje i rasprava, znači ovim Zakonom o lovu, lovište je sve, lovno gospodarska površina je mjesto gdje se smije pucati, 'ajmo to pojednostaviti. A ovaj prostor je lovište gdje je isto lovačko društvo odgovorno. E sada, kojim načinom to neka propiše zakon. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću na odgovoru. Nadam se da je predlagatelj čuo ovu ideju o inteligencija životinja koja je zaista osnovana, ponekad nas iznenadi da su inteligentni više od nas ljudi, ali dobro idemo dalje. Uvaženi kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa uvaženi kolega Batinić. Vi ste sada upravo ustvrdili da treba dati priznanje svim lovcima, dakle svim bez iznimke koji pružaju veliku ljubav i brigu prema prirodi. Pa evo, s obzirom da me ta vaša izjava iznenadila, ja bih vas htio pitati koje dobro i ljubav je recimo napravio Nadan Vidošević kada je na račun hrvatskih poreznih obveznika odlazio ubijati slona, lava, nosoroga, bivola, leoparda, kozu, divokozu i polarnoga medvjeda? Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na replici. I odgovor uvaženi kolega Batinić, izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Naime ja nisam u svojoj raspravi spominjao niti imenovao nekoga a ovo o čemu vi govorite, naime, vjerujem da to uopće što govorite nije tema ovog zakona, kao prvo i osnovno, radi se znači o komercijalnom lovu, radi se o rezervatima lovačkima, da li su ograđeni ili nisu, to je druga stvar, radi se o potpuno drugom kontinentu i vjerojatno tada, tamo država, gdje u koju ide, da li je ne znam koja afrička država itd., ima to regulirano. Znači to nije tema. A osobno da li netko ide za odstrel, da, postoje lovci i kod nas koji su spremni platiti trofej. I nemojmo govoriti o tome, pogrešno je. To je upravo kada sam i govorio radi jedne, mi moramo i kroz zakon promijeniti paradigmu promišljanja o lovstvu, o lovcima. Prije, prvenstveno lovci su oni koji uzgajaju divljač, koji gospodare sa divljači, koji reguliraju brojnost, nažalost ne ova Vlada, ne ova Hrvatska, unatrag nekoliko stoljeća čovjek se umiješao u prirodni ciklus. I zalažem se za suživot. I znači uključiti i zaštitare prirode, biologe maksimalno jer svi imaju, svi mogu dati vrlo kvalitetan doprinos. Naprosto mi moramo živjeti ovdje gdje živimo. Zalažem se za suživot. I velim, moja rasprava je išla na konto toga. A sada i kod nas također vjerujem da ima pogotovo što se tiče slavonskog jelena, da ima ljudi koji su spremni platiti nekoliko desetaka tisuća eura iako nisam u lovstvu već dugi niz godina, ali vjerujem da, čak dolaze iz inozemstva. Pa i neki naši lovci odlaze na druge kontinente diljem svijeta i spremni su platiti. Ono je jedna druga kategorija lova nego što je ovdje kod nas. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Miloradu Batiniću na ovom odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HSS-a, uvaženi kolega Željko Lenart. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolege zastupnici. Evo prije nego krenem raspravljati želio bih svim ženama čestitati Dan žena. Danas svoju raspravu ću raspravljati sa dva gledišta. Jedna je kao član Hrvatskog lovačkog saveza. Znači lovac, a s druge strane kao poljoprivredni proizvođač koji trpi štetu od divljači iz lovišta. Važnost lovstva za RH je značajna, znači kako s gledišta očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, divlje flore i faune, tako i sa strane razvoja turizma, a posebno kontinentalnog turizma koji je tek krenuo svojim razvojem. Mislim da ova izmjena zakona je u biti kozmetička. Znači radi se o zabrani lova ili uznemiravanja dlakave divljači dok je bređa ili vodi sitnu divljač i pernate divljači dok vodi mladu divljač ili sjedi na jajima. Znači, osim usklađivanja sa direktivama EU ova izmjena nema značajnijeg učešća na lovstvo ili na razvoj lovstva ili na probleme u lovstvu. A što se Hrvatske tiče, znači uvijek se poštivaju europske direktive i često naši stručnjaci pod navodnicima te direktive tumače strože nego što se one tumače u EU. I onda mi daleko strože zakone ovdje trpimo ovdje nego što bismo i trebali. Osim ovih šteta koje se žele spriječiti u uznemiravanju divljači dok ima mladunčad ili sjedi na jajima imamo jedan veliki problem u ekspanziji, to je čagalj. Čagalj je jedan predator koji upravo i ove lisice koje ste spominjali tjera u dvorišta, koji nanosi štetu srnećoj divljači, koji nanosi štetu stoci dok se teli, dok se prasi kao i divlja svinja isto. I dok se tele krave, znači on čeka taj trenutak i uništava i pravi štetu poljoprivrednim proizvođačima, ali i divljači. Mi imamo probleme u ovom zakonu koji bi trebao pretrpjeti značajnije izmjene, a što se uvijek izbjegava napraviti jer znamo da lobij sa strane lovaca je daleko jači i utjecajniji na izradu zakona, na izradu prijedloga zakona i na izradu donošenja zakona u odnosu na lobij poljoprivrednih proizvođača i onih koji se bave proizvodnjom i stvaraju novu novu dodanu vrijednost. Što se tiče šteta ovlaštenik je odgovoran za štete koje prouzroči divljač pod uvjetom da je oštećen poduzeo sve mjere sprječavanja šteta od divljači. Ovo je jedna stvar koja stoji u zakonu i koja nije do kraja dorečena. Jer mjere za sprječavanje koje je dužan provesti ovlaštenik su znači smanjenje broja divljači, osiguravanje dovoljno hrane i vode što se često ne radi jer je to određeni materijalni trošak i za udruge ili za privatne ovlaštenike, čuvanja usjeva i nasada i izgon divljači s ugroženog zemljišta. Ja vas pitam kad uđe krdo svinja u 10 ha kukuruza na koji način ih je moguće istjerati. Oni koji to znaju i koji su pokušali to ili koji trpe štetu koji imaju taj kukuruz znaju da je to vrlo, vrlo teško napraviti. I ako one odu one se opet nazad i vrate i rade veliku štetu. Lovo ovlaštenik je dužan nabavljati sredstva zaštite, znači mehanička i kemijska. Tu također dolazimo do jednoga problema. Kao prvo pravovremena raspodjela, nedovoljno informiranje poljoprivrednih proizvođača kada trebaju i gdje preuzeti repelente ili ostala sredstva zaštite. No, dolazimo i do problema kada se to raspodjeli. ovlaštenik treba osigurati repelent, ali njegovu postavu, kolčiće, spužvice, čaše koje idu na to koje se moraju postaviti na svakih pet metara je dužan napraviti poljoprivredni proizvođač. I sad kad imate parcelu od 10 ha, njezin opseg vam je otprilike 1500 dužnih metara to vam je 300 kolčića koje moraju osigurati jedan poljoprivrednik koji i tako ima previše posla, a mora se baviti sa ovakvim stvarima. Kod električnog pastira i električne zaštite problem je još veći. Znači opet lovo zakupnik je dužan osigurati električnog pastira, tj. aparat, akumulator i žicu. No međutim, opet dolazimo do stupića ali dolazimo i do održavanja i postavljanja. Znači treba postaviti tri reda žice ili dva i treba cijelo vrijeme vegetacije kositi svu vegetaciju koja se nalazi oko električnog pastira jer u trenutku kada trava dodirne pastira on nakon toga neće funkcionirati. ja vas pitam koji je sada tu posao za tog poljoprivrednog proizvođača koji ima posla preko glave da to sve postavi, da to redovito kosi, održava. Jer u slučaju ako on to nije napravio osiguranje mu neće podmiriti trošak, tj. nastale štete na tom usjevu. Zar ne bi bilo logično da to rade lovačka društva? Dolazimo do još jednog problema, a to je dokazivanje vlasništva na zemljištu. Kada pretrpite štetu vi morate dokazati da ste vlasnik nad zemljištem. Često puta tog vlasništva nema. I onda dolazimo do problema da u biti poljoprivrednik možda i nije vlasnik zemljišta, ali je vlasnik usjeva i tu dolazi opet do natezanja između lovačkih društava što i kako je. I znate tko na kraju izvuče deblji kraj? Opet izvuče taj nesretni seljak. Štete u prometu. Divljač nekada udari u automobil ili vi udarite i ona ode. Ne ostane vjerodostojan trag ili onaj tko radi uviđaj ga ne vidi. Pitam vas kad bi se našli u toj situaciji da vašeg ljubimca od recimo 150000 kuna neke prosječne vrijednosti udari takva i napravi vam takvu štetu što biste vi nakon toga mislili o ovom zakonu, a da ne naplatite takvu štetu. Ja ne govorimo ovdje samo radi toga da mislim da je to problem lovačkih društava i da su oni krivi za ovakvu situaciju. Nisu. Oni se samo drže zakona koji je ovakav je napravljen, nedorečen, ima veliku hrpu rupa i na žalost ide na štetu onima koji se bore za svoj opstanak, a to su poljoprivredni proizvođači, a znamo da u lov niko ne ide tko nema barem pet tisuća kuna za pušku, za odjeću, da ode u lov i da ima vremena za lov. Mislim da mi moramo se odlučiti u RH što je nama bitno. Da li nam je bitna poljoprivredna proizvodnja ili ćemo poljoprivredna proizvodnja nam nije bitna, najbitnija su nam lovišta, divljač, pa onda će država kao vlasnik divljači i snositi štetu za sve ono što nastaje. Nakon svega ovoga dolaze i lovačke društva u probleme, pogotovo lovačka društva na zajedničkim lovištima, tj. lovačke udruge koje se ne bave komercijalnim lovom, već su to stvarno zaljubljenici u lov jer oni nisu toliko imućni da mogu biti u velikim lovištima pa se onda udružuju u mala lovišta i zbog svoje ljubavi prema prirodi odlaze tamo. Dolazimo do toga da danas više osiguravateljske kuće ne žele osiguravati lovišta takvih manjih lovačkih udruga jer su štete velike, lovačke udruge ne mogu plaćati tako velike premije osiguranja i onda dolazimo ili do povećanja do premije ili do toga da postoji jedan dio koji moraju dati lovačka društva, a jedan dio namiruje osiguravateljska kuća. treći problem onda se pokušava utjecati na vještače koji vještače štetu da se ta šteta što manje smanji. Evo jedan moj primjer, desila se šteta od divljači gdje se nikada nije dešavala i kada je došao vještak on je rekao zašto nisi postavio repelente. Ja sam rekao što bi ih postavljao kada se šteta nikada nije dogodila. I tu sam pretrpio znatnu štetu koju mi nikad nitko nije namirio zbog toga što nisu bili postavljeni repelenti po zakonu. Ovdje ulaze u dugačke sudske sporove udruge, ulaze poljoprivrednici, udruge dolaze u situaciju da ne mogu isplatiti nastale štete i onda polako dolazi do oduzimanja lovišta jer ne mogu ispunjavati nove obaveze koje su dužni po zakonu. A zakon kaže da su dužni namiriti štetu. Poljoprivrednici se ne snalaze u toj šumi propisa, često puta budu i izigrani i ne dobe također štetu i svi su ovdje u nekakvom problemu. U nekim godinama imamo pojavu prekomjernog broja divljači, pogotovo divlje svinje jer znam da nakon Domovinskog rata i u Domovinskom ratu je došlo do znatnog križanja divlje svinje i domaće svinje, da se divlja svinja često prasi dva puta godišnje, da ona nema dva do tri othranjena godišnje već su to i deset komada godišnje, možda i više u pojedinim slučajevima. A nažalost u tim godinama ministarstvo ne reagira pravovremeno na problem te prekobrojne populacije i ne izdaje u hitnom postupku dovoljan broj markica da bi se mogla smanjiti takva populacija, a onda štetu trpe svi i poljoprivrednici i lovačke udruge i lovačka društva. Govorili smo tu o pojasu 300m, jest da je tu problem tih 300m da stvarno se neke stvari ne mogu odstrijeliti u tom pojasu 300m, što bi trebalo svakako napraviti iznimku u zakonu da to dozvoljava, no imamo još jedan drugi problem koji kaže ovako, psi i mačke ne smiju se puštati 300m od nastambi, lovo-ovlaštenik može ih ukloniti. Pa tko živi na selu i ima mačku, a ja vas pitam kako da vi kontrolirate mačku koja slobodno živi na dvorištu da li je ona otišla 300, 500 ili kilometar od dvorišta od kuća ili psa kojega ste pustili da se istrči isto tako. Znači isto jedna priča koje se treba voditi u zakonu jer često puta lovci ili iz neke pakosti ili iz hira ubiju psa kojega stvarno ne bi trebalo ubiti. Lovačka društva se stavljaju u dominantan položaj nad poljoprivrednim proizvođačima, kao što sam rekao lovci imaju daleko već utjecaj na donošenje zakona, mislim da bi upravo ministarstvo koje je zaduženo za nadzor i provedbu Zakona o lovstvu i kao predlagač ovog zakona, znači Ministarstvo poljoprivrede tj. Vlada RH mora li se detaljnije pozabaviti ovim Zakonom o lovstvu koji već dugo godina treba značajnije promjene i gdje treba uvrstiti sve probleme koji su se pojavili u proteklih desetak godina u lovstvu i u poljoprivredi zbog lovstva. Kao što je i rečeno divljač je dobro od interesa za RH, ima njezinu osobitu zaštitu. Ovdje su bili spomenuti problemi gradova i općina, jedan od novih problema je taj što sada kada auto udari divljač zadužene su općine ili gradovi da uklone tj. jedinice lokalne samouprave tu divljač sa ceste. Kao što je netko rekao na zajedničkim lovištima koncesiju naplaćuju županije, na državnima država, a jedinice lokalne samouprave opet ovdje imaju taj trošak koji im je i tako prevelik s obzirom da njihova sredstva su svakim danom sve manja i manja. Znači apeliram još jednom na ministarstvo, na državnog tajnika, nadam se da me je slušao pozorno što sam pričao, da pokušaju razmišljati o zakonu da on bude pravedniji i da u tome svemu budu sretni i lovci i lovačke udruge, pa i oni veliki lovo zakupnici koji imaju komercijalna lovišta čija divljač često puta se hrani na području zajedničkih lovišta, a onda se opet primami da se vrati nakon te hranidbe u velika lovišta, a štetu trpe male lovačke udruge i poljoprivrednici. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Lenartu na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Na početku izlaganje evo i u ime kluba MOST-a i u osobno ime svim kolegicama kolegicama ovdje u Sabora, svi djelatnicama Sabora, svim ženama u Hrvatskoj čestitam Dan žena. Razmatrajući ovaj zakon samo kad se pogleda sastavnica trenutnog važećeg zakona u kome nalazimo dvije odluke Ustavnoga suda, govore da je problematika Zakona o lovstvu sigurno problem koji će se pojaviti i kada bude pred nama prijedlog cjeloviti prijedlog Izmjene zakona o lovstvu, ovo je samo jedno parcijalno usklađivanje ali dovoljno je reći da samo to parcijalno, ta jedna riječ koja se, zapravo i jedna rečenica praktično koja se odnosi na zabranu lova ptica koje migriraju preko Hrvatske je dočekala da imamo 2015. pilot, da od početka 2016. imamo i povredu prava EU, govori samo da jednostavno mi ne želimo to promijeniti jer da želimo to bi već davno bilo na dnevnom redu ovdje. Kada bi se vratili, molim vas zašto se to neželi riješiti, možda kada se sjetimo svi skupa a gledali smo animirane filmove, onaj film o Patak Darko, i Šunkić ili Porky Pig i Daffy Duck. Sjećate se da je tada Disney napravio zapravo jedan, smiješnu onako varijaciju lova na ptice gdje smo se svi slatko smijali sa tim scenama. I na neki način nama je taj lov na ptice bio jedan društveni događaj koji nije nešto strašno ali vidimo kada dođemo do ovakvih povreda prava Europske Unije i zaštite ptica da to zapravo možemo reći da je i kroz Disneyjeve crtane filmove se išlo lobirati na svijest ljudi da to bude prihvatljivo. Ali nama u MOST-u Nezavisnih lista to nije prihvatljivo. I radi toga i podržavamo ovu izmjenu i ovaj prijedlog Izmjene i dopune zakona. A kada pogledamo samo Disney utječe od malih nogu, možemo vidjeti i sada imamo dolazeći animirani film Ljepotica i Zvijer gdje opet će reći da je homoseksualnost je u maloj djeci, početak možda promjene koju bi trebalo prihvatiti kao društvo. Pa treba razmišljati o tome da od malih nogu se utječe na promjenu nas kao ljudi i treba razmišljati o tome kako krenuti od naše djece, od njihove percepcije što onoga što nas okružuje od nas samih, pa isto tako i prirode a na kraju i ovih ptica da to ne može biti prihvatljivo. Naravno da iza svega toga stoji i interes, jedno je sportski lov, društva, koja sudjeluju, kojima je to jedan hobi društveni, njihov događaj obično se događa nedjeljom prije podne kada odlaze u lov, brinu o tim lovištima i stvarno mogu pohvaliti i brojne lovačke udruge koje sam susreo koje i brinu se i bore za to i naravno svaki put strepe kada događa se mogućnost da koncesija koju imaju možda pređe u tuđe ruke. I zato je i sam prijedlog zakona cjeloviti kada bude u saborskoj raspravi, o njemu će vjerojatno biti puno komentara, rasprava i naravno vjerojatno i ovdje u Saboru. Ali oni koji se predstavljaju pod lovcima, lovačkim udrugama i sličnima a koji su zapravo krivolovci koji pomažu krijumčarenju životinja iz RH o njima mi danas govorimo i u kontekstu ove zabrane lova. Jer iskreno ja u Hrvatskoj stvarno nisam nigdje naletio da na nekom menue se nudila neka ptica tipa, ne znam, vrsta kao što su lastavice da je kao specijalitet ali u nekim drugim državama jeste to. Često spominjemo Italiju, spominjemo talijanske lovce koji dolaze kod nas, ne samo kod nas nego evo možemo reći i na područje cijeloga Balkana. Ali mi uvijek idemo krivnju prebaciti na nekoga drugoga, ali ne bi se oni dogodili ovdje da nema nekih među nama koji pomažu to, pomažu da se odstrijele brojne ptice, da se njih šverca da postanu delicije u nekom restoranu a ja ću samo kroz matematiku vam predočiti ako i ona najjeftinija ptica crnom tržištu ima vrijednost negdje oko 5 eura, ako brojke variraju, nezakonski nezakonski odstrijeljenih ptica između 50 tisuća pa sve do i 500 tisuća što je meni jedna ogromna brojka, onda možemo samo kroz tu matematiku vidjeti koliki je to iznos, koji su to novci i da tu postoji ne lovačka strast nego je to biznis. Ako s druge strane iste te brojke pomnožite sa cijenom porcije, jedne redovno, gdje je ta ptica i poslužena u Italiji koja vrijednosno kreće od 50 pa i do nekad više stotina eura, onda govorimo o biznisu, o jednom jednom da kažemo mafijaškom dijelu koji se pokušava predstaviti pod lovcima. Sama konferencija, evo malo sam …/Govornik se ne razumije./… za ovu raspravu kada sam vidio da je konferencija u Cipru bila gdje se raspravljalo upravo o tim problemima i gdje studija 40 europskih zemalja pokazala da je 6 kritičnih. I Hrvatska je među tim kritičnima. I Hrvatska i Bosna i Srbija. I onda mi kažemo ok, možda ćemo promijeniti i našu legislativu i vjerojatno će i sada ovom izmjenom možemo reći to smo riješili. Ali da li smo riješili i one koji će provoditi to, da li će svi biti svjesni da je to, konačno zabranjeno ili će sve te ptice koje je netko na sjeveru Europe hvata hvata da bi mogao promatrati njihov razvoj, brojnost populacije, njihovo kretanje, prsten i to, da li će ta ptica koja leti preko našeg teritorija, znači završiti ipak u nekom loncu a da jedini ostatak će biti taj metalni prsten kojeg će se sakriti, onda vidimo razliku u kulturnom poimanju i načinu ophođenja prema prirodi. Kad, prateći u Italiji stanje vidimo da su imali policijsku akciju koju su nazvali balkanske ptice. Mislim to vam samo govori koja je problematika naglašena u Italiji, koja je na kraju odredište svih tih ptica, onda bi mi trebali pitati ne samo ovdje u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama. Zapravo kako to dozvolimo da netko negdje dalje to razmatra kao kriminalno djelo a na kraju zašto mi nismo pokrenuli istu takvu jednu opsežnu opsežnu akciju i pokušali spriječiti da netko barata imenom Hrvatske, imenom hrvatskih lovaca u inozemstvu da je to možda dio takvih poslova. Ali ti poslovi nisu oni slučajni, organizirani su i to dobro organizirati, toliko organizirani da možete tko malo dublje po internetu krene vidjeti da postoje turističke agencije koje nude cijeli aranžman, pa čak imaju navedeno da, znači dozvoljavaju, oni će omogućiti lov sa pucanjem i izvoz. Što znači izvoz? Tu ćete dobit informaciju kad osobno priupitate, onda će ta informacija značiti da te ptice koje ulovite oni će vam prošvercati iz naše države i isporučiti na mjesto odakle dolazite. I to spada u aranžman. Prema tome i tu bi se moralo da pitanje aranžmana moralo bi jasno biti svima da ne smije uključivati čak ni naznaku mogućnosti nekome da dođe, da na ovome putu migracije jer ovdje prvenstveno govorimo, znači pernatoj divljači koja migrira, koja je najugroženija ali naravno i ostale, da ptica koja leti iz Afrike, koja tisuće kilometara preleti na kraju ovdje bude zaustavljena. evo neki podatak da samo na tome tzv. jadranskom migracijskom putu djeluje u to vrijeme negdje oko 200 tisuća lovaca i odstrijeli se dva milijuna ptica. Ako je pola namijenjeno za delikatesu u nekom restoranu onda možete vidjeti koje su to vrijednosti i zašto bilo koja izmjena Zakona o lovstvu uvijek će naći prepreku i uvijek će biti problem i sa onim što se donese što je pozitivno za nas u ovom slučaju što donese na razini EU, a mi imamo problem implementirati. I uvijek će biti lobiji koji će pokušati to spriječiti, ali mi moramo razmišljati da ne smijemo dozvoliti da jednog dana ostanemo bez ptica ili da ptice ne lete preko naših teritorija. A vidimo da kakvo je stanje u našoj državi, a stvarno i ptica se vjerojatno upita zašto leti preko Hrvatske. mi se trebamo kao ljudi upitati i od ovih svih silnih emigranata koji su prošli zašto skoro nitko od njih nije htio ostati u Hrvatskoj? Znači vraćamo se na pitanje tko smo mi, kakve odluke donosimo i što ostavljamo pokoljenjima iza nas. da evo državne tajniče imate punu potporu MOST-a nezavisnih lista u provedbi ove izmjene Zakona o lovstvu. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na ovoj raspravi. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Kolega Miro Bulj, nije nazočan. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi kolega Josip Križanić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Donošenje ovog zakona nužno je zbog usklađenja sa pravima i propisima EU o očuvanju divljih ptica kao i bređe i dlakave divljači. Nadalje, ovaj zakon ima značaj za zaštitu i očuvanju te propisuje odgovornost za štetu od divljači. Te izmjene i dopune su minorne, simbolične ali važne i značajne. Međutim, s obzirom da imamo u pripremi izradu novog zakona dopustite mi, htio bih ukazati na nekoliko aktualnosti u tom smislu koje bi trebalo čim prije implementirati u novi zakon, mada je dosta toga već danas rečeno. Neke stvari je dobro i ponoviti. Tako primjerice ću nešto reći o zakupu zemljišta. Dakle, kod samog zakupa treba vrlo jasno razlučiti kod lovo zakupnine lovačke udruge od društava i društva, od komercijalnih lovišta i turizma. i turizma. Trebalo bi izbjeći praksu olakog raskidanja ugovora o zakupu državnih a dijelom i zajedničkih lovišta. Naime, praksa je takva da lovo zakupnici vrlo često pogotovo pri čemu mislim na komercijalna lovišta vrlo često devastiraju lovište dvije, tri godine i onda ga bez ikakvih posljedica vrate vlasniku države. Takvih je primjera dosta. s druge strane imamo lovačka društva koja uzgajaju i brinu o divljači i za njih bi lovo zakupnina trebala biti minimalna ili u nekim segmentima i nikakva. Naime, ekološki i drugi uvjeti iz dana u dan su sve složeniji i za divljač sve nepovoljniji. Tako da primjerice stanje zeca ili trčke skrhulje je dosta smanjeno pogotovo u ravničarskim dijelovima sjeverne Hrvatske i oni su pred izumiranjem. Državi bi trebalo biti prvenstveno u interesu čuvanje divljači i drugih životinjskih vrsta, a tek višak bi mogao ići u program odstrela. Naravno s pojedinom vrstom krupne divljači pri čemu mislim naravno na crnu divljač, na divlje svinje je situacija bitno drugačija gdje bi trebalo razmišljati o eventualnom ukidanju lovostaja pogotovo zbog nekontroliranog povećanja broja jedinki. Znamo da imamo velike probleme na otoku Cresu, ali i kolega je malo prije mene govorio na štete koje crna divljač, odnosno divlje svinje rade na samim poljoprivrednim usjevima i štetama. Brigu o divljači, a time i drugim životinjskim vrstama u prirodi prvenstveno, prvenstveno i za tu aktivnost oni bi trebali bit nagrađeni smanjenjem i ukidanjem lovo zakupnine. Dalje, štete. Štete koje plaćaju lovo zakupnici svakim danom su sve veće i prelaze milijunske iznose. Mnoge lovo zakupnice su zbog toga pred stečajem i zbog troškova nezgoda na cestama, dakle nalet vozila na divljač ili nalet divljači na vozilo, budući da je sudska praksa, a već smo o tome slušali danas, upravo takva da se često odnosno najčešće donose presude na štetu lovo zakupnika, iako zakon kaže da cesta nije lovište. Ipak sve što se događa u srazu sa vozila i divljači prebacuje se najčešće na teret lovo zakupnika ili osiguravajuće društvo ako je lovište eventualno osigurano. Međutim današnje premije su enormne i višestruko premašuju visinu lovo zakupnina pa si mnogi lovo zakupnici takvo takvo osiguranje ne mogu priuštiti. Ja se slažem sa mojim prethodnicima da bi trebalo razmišljati o solidarnom povećanju obveznog osiguranja za tridesetak, dvadeset, trideset kuna čime bi se obuhvatile štete od naleta divljači i druge životinje na cesti. Tako bi otpala potreba za brojnim sudskim sporovima, a zadovoljniji bi bili i vozači i zakupnici lovišta. Međutim, vrlo je važno i bilo bi dobro iznaći način subvencioniranja osiguranja lovišta i za štete na usjevima i domaćim životinjama izazvane od divljači, naravno pri čemu mislim i na neku drugu divljač ne samo na divlje svinje, medvjede čuli smo i čagljeve. Nadalje, postoji jedan problem o kojem su moji prethodnici isto govorili, a to je izlučivanje predatora. Zakonom o lovstvu trebalo bi jasnije odrediti problematiku smanjenja broja predatora posebice onih famoznih 300 odnosno 200m. U mnogim slučajevima upravo su ta područja puna predatora i govorio je netko o lukavosti životinja, inteligenciji sigurno je da se one vrlo dobro snalaze i da koriste upravo to područje od 300m, pogotovo što znamo da u područjima sjeverozapadne Hrvatske lisice nemaju prirodnog neprijatelja. Poseban problem, već sam govorio o tome na odboru predstavlja ukidanje isplate stimulacije lovcima za odstrjel predatora od strane resornog ministarstva što je rezultiralo povećanjem populacije istih i ne evidentiranjem odstrijeljenih jedinki od strane veterinarskih organizacija. Naime, tijekom 2015. i do 31.3.2016. naredbom od 2015. bila je naređena kontrola oralne vakcinacije i pretraga na bjesnoću svih dostavljenih lešina lisica. Lovcu se isplaćivala naknada od 100 kuna i 50 kuna veterinarskoj organizaciji za transportne troškove i manipulacije. Tako je bilo do 2016., dok je 2016. se više ne naređuje kontrola oralne vakcinacije niti bilo kakve nagrade lovcima za odstrijeljenu lisicu. Naredbom o mjerama zaštita životinja od zaraznih bolesti za 2017. opet se uvodi jedan manji dio kontrole monitoringa ali ona je u puno, puno smanjenom obliku. Stoga se lisice u vrlo velikom broju nakon odstrjela ostavljaju u lovištu, a … monitoringa od bjesnoće znatno smanjen. Takvu mjeru tzv. nagrađivanja lovaca za odstrijeljenu lisicu bi trebalo uvesti ponovno jer lešine lisica odstrijeljene u lovištu predstavlja potencijalni izvor zaraze. I vezano uz čuvanje lovišta. U novom zakonu trebalo bi jasnije odraditi pitanje čuvanja lovišta odnosno preciznije odrediti prava i dužnosti i ovlasti lovočuvara i obveznu suradnju policije i lovočuvara. Isto tako potrebno je na temelju utvrđenih činjenica skratiti i pojednostaviti sudske procese koji se razvlače i odlaze u zastaru. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Križaniću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike, uvaženi kolega Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega, spomenuli ste sredstva, spomenuli ste lovo zakup i tu imamo dvije stvari, a prostora u sredstvima ima. Evo napomenut ću samo par primjera koji su se događali unazad nekoliko godina. Dakle do prije par godina mi članovi lovačkog društva na području čitave Hrvatske, oralnu vakcinaciju lisica koje ste spomenuli provodili su lovačka društva svaka u svome lovištu na način da su se organizirale akcije i postavljali se mamci. Nakon toga, ne znam zašto, prije više godina, se to obustavilo i plaćaju se ogromna sredstva za vakcinaciju lisica koje se obavlja putem aviona i čini mi se da je čak jedne godine obavljala to neka češka tvrtka, evo neka me isprave ukoliko griješim predstavnici ministarstva i to je država platila ogromna sredstva češkoj tvrtki da iz aviona izbacuje nešto što su godinama prije lovačka društva diljem Hrvatske u akcijama oralne vakcinacije lisica provodile, … Dakle to je jedan iznos iz sredstava. Drugi iznos iz sredstava koji nisu mali, koji su izdašni imamo dvije vrste lovo zakupa, imamo županijska lovišta, državna lovišta. Dakle prihod zakupa od lovačkih društava za županijska lovišta idu županijama, ova ide u državni proračun jel tako. Dakle kada bi se išlo u namjensko ako smatramo da je divljač od osobitog interesa, ako su lovačka društva u obvezi … lovno gospodarske osnove kada bi se iznašao model namjenskog povrata tih sredstava natrag tamo u onima onima koji ga praktički na terenu provode, mislim da bi se tu mogao naći jedan kompromis. A u onom dijelu koji sam predlagao vezano za policu osiguranja kod registracije osobnih automobila, mislim da bi u tom dijelu pokrili dosta velik dio problematike sredstava potrebnih za naknadu štete. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Klariću na replici i odgovor uvaženi kolega Križanić. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem i ja kolegi na replici. Kada govorim o oralnoj vakcinaciji, da, prije se provodila od strane lovačkog društva, kasnije se provodila avionskim putem i ona je završila prije valjda godinu ili dvije i zato se tijekom '15.-te i početkom '16.-te godine su se naredbom i propisale kontrole oralne vakcinacije od strane Hrvatsko veterinarskog instituta i u tom momentu smo imali i monitoring, bjesnoću u RH. Mi znamo Mi znamo da imamo veliku, dugu i široku granicu sa BIH i Srbijom gdje se relativno slabo kontroliraju, provodi monitoring i nama je od životnog interesa i dalje

lovca nagradi sa tom simboličnom svotom koju je imao do sada, da se te lisice ne ostavljaju u lovištu. Kada ste govorili o sredstvima, županija ima određena sredstva iz iz lovozakupa pa sigurno da se može i ona uključiti da se, da i ona na neki način lovce stimulira za donošenje lisica u veterinarske organizacije koje bi ih onda slale na institut na monitoring. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Križaniću na odgovoru javio se uvaženi kolega Stričak. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Kolega Križaniću, vi ste u svojoj raspravi naveli da je primarni cilj svih lovačkih udruga zaštita staništa i divljači. Tu se apsolutno s vama slažem i sigurno ni jedna vrsta divljači nije izumrla zbog djelovanja lovaca. To je bilo zbog djelovanja krivolovaca. I na koji način se sada institucije, odnose prema lovačkim udrugama? Imamo jedan primjer iz Varaždinske županije. Pretprošle godine 14. lovačkih društava ili udruga nije moglo od 30 koliko ih, koliko na području Varaždinske županije ima lovišta, nije moglo produžiti svoj lovozakup. Razlozi su bili doslovno banalni. Jednoj udruzi nije bio omogućen produžen, produžetak lovozakupa jer ih je lovni inspektor zbog nečeg prijavio. Sve završi na prekršajnom sudu, presuda je oslobađajuća, znači nisu krivi ali zato jer je lovni inspektor podnio tu prijavu, to je bio razlog da im nije produžio lovozakup što smatram da je doslovno pa suludo. Prema tome, kolega Križaniću evo, samo ako možete dodatno još malo pojasniti da li smatrate da bi bilo poželjno da se svim tim lovačkim udrugama omogući da lakše dođu do lovozakupa ili u slučaju produžetka da produže lovozakup jer smatram da je državi a i svima nama u interesu da o staništima divljači, znači o prirodi ipak netko brine a smatram da su lovci najpozvaniji upravo da to odrade. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Anđelku Stričaku na replici i odgovor uvaženi kolega Križanić. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Hvala kolega Stričak. Ja sam govorio o tome, u svojem izlaganju lovcima lovačkim udrugama treba osigurati, ne da se slažem s vama nego je to normalno i logično da se lovcima produži i po najnižoj mogućoj cijeni ili gotovo besplatno ovakvim lovačkim udrugama koje se brinu i o uzgoju i o svim ostalim segmentima lovišta da im se po najnižoj mogućnoj cijeni osigura i bez velikih procedura produži lovozakup. Hvala. U ime predlagatelja za raspravu se prijavio uvaženi državni tajnik Tugomir Majdak. **Majdak, Tugomir** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, evo poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se u ime predlagatelja Ministarstva poljoprivrede svim saborskih zastupnicama i zastupnicima na konstruktivnoj raspravi, te svim pozitivnim mišljenjima vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu ali i kvalitetnim kvalitetnim prijedlozima i podlogama vezano za donošenje jednog cjelovitog Zakona o lovstvu koji je predviđen za drugi kvartal 2017. godine. Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu još jednom podsjećam i rezimiram, ugrađuju se odredbe dvije EU direktive koje sam uvodno naglasio ali također se definiraju i zakonske odredbe koje su u skladu sa odlukama Ustavnog suda. Novi, cjeloviti Zakon o lovstvu, referiram se unaprijed jer je velika veličina komentara u raspravi bila usmjerena upravo u pravcu kvalitetnijeg i učinkovitijeg zakona. Podsjećam da je aktualni zakon donesen 2005. godine a jedine kvalitetnije i opsežnije izmjene su bile 2009. godine., definirati će prije svega otklanjanje administrativnih zapreka te birokratskih za poboljšanje poslovne klime investicija te normativno doraditi odredbe kojima se uređuju pojedini dijelovi vezani uz gospodarenje lovištima i divljači. Također, predviđa se urediti i dio vezan uz privatno vlasništvo odnosno osnivanje privatnih lovišta. Također će se detaljnije definirati status stručnih osoba za provedbu lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači kao i jedna od mjera za poticanje zapošljavanja. Zakonom će se također bitno uskladiti odredbe vezane uz provođenje nadzora, uvođenje prekršajnog naloga kako bi se smanjilo opterećivanje sudova. Štete od divljači, police osiguranja, programi zaštite divljači, kvalitetniji suživot u staništima, kvalitetnija i sigurnija poljoprivredna proizvodnja, teme koje su danas u raspravi bile aktualne i zasigurno će Ministarstvo poljoprivrede imati u vidu sve vaše sugestije, te u koordinaciji sa ostalim institucijama i ministarstvima ali poštujući važeće zakonske propise te legislativu kojom je određeno ovo područje. Pripremiti ćemo prijedlog novog zakona kao što sam već naglasio za drugi kvartal. Na kraju zahvaljujem se još jednom na podršci vezano za prvo čitanje Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Hvala na pozornosti. Zahvaljujem državnom tajniku gospodinu Tugomiru Majdak na ovoj raspravi na završnoj riječi. Ovime zaključujem raspravu. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Također zahvaljujem se i predstavnicima predlagatelja državnom tajniku gospodinu Majdaku i voditelju službe u Ministarstvu poljoprivrede gospodinu Tomislavu Žugliću. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala vama.

prvo čitanje, P.Z.E. br. 87; Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na 1. čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Lenartu na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite.